Stvarno nema smisla da na ovaj način radimo, gospodine Arsenoviću.Dakle, počeli smo, u redu, ministar je sada ušao u salu, ja ću odustati, ali pre toga je bila pauza od gotovo sat i po vremena. Poslanici sede u sali, oni koji su zainteresovani, nema nas mnogo, nemam ništa protiv toga da oni koji nisu zainteresovani ne budu tu, ali zaista nije u redu da ovako izgleda sednica.Slažem se, to nije jedino vaša odgovornost, neka onda dođe predsednik parlamenta i nek vodi sednicu onako kako je predviđeno Poslovnikom. Član 87. kaže da pauza

Uvaženi gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, evo peti sad ulazimo u diskusiju o Zakonu o izmeni Zakona o javnoj svojini i građani koji su gledali prenos ove Narodne skupštine su tokom prepodneva mogli verovatno da zaključe da mi raspravljamo ili o izmenama Krivičnog zakona ili o izmenama Ustava, pominjala se i odgovornost raznih direktora, pominjali su se, od strane naročito opozicije, neki pritisci na sud. Kasnije smo slušali o ruskim klasicima iz oblasti književnosti, da bismo završili celu diskusiju, bar tokom prepodnevnog dela sednice, sa jednim, krajnje besmislenim reklamiranjem Poslovnika, i jednom vrstom opstrukcije.Zašto naglašavam da je sve to besmisleno? Zato što, i to i građanima treba jasno reći, mi ovde govorimo o izmeni Zakona o javnoj svojini, gde se u jednom članu, u jednom stavu menja jedna reč i to je apsolutno sve o čemu mi zapravo danas imamo da diskutujemo. To je apsolutno sve o čemu je današnji dnevni red.Da bismo približili, na prvom mestu građanima koji gledaju ovaj prenos, o čemu se ovde zapravo radi, treba se samo vratiti dve godine unazad.Prethodni saziv Narodne skupštine doneo je Zakon o javnoj svojini koji, jeste donet, možda malo navrat nanos, možda donet malo u žurbi, ali sada kad podvučemo crtu, možemo reći to je jedan sasvim solidan zakon, zakon koji reguliše izuzetno važnu oblast društvenog života, reguliše svojinu Republike Srbije, reguliše imovinska prava, reguliše stvari, poput npr. šta je sve u svojini Republike Srbije, i voda i vodni izvori, i razna druga, recimo putevi, brane, ulice, javni parkovi, razna prava oko patenata, žigova, čak i neka prava intelektualne svojine. Znači čitav niz prava koja Republika Srbija ima, o kojima najviše brine Direkcija za imovinu, koja je takođe regulisana zakonom, i u krajnjoj liniji regulišu se određeni postupci, npr. kako tu imovinu štiti javno pravobranilaštvo, reguliše se kako se stiče imovina, kako se s njom raspolaže, kako se s njom upravlja. Naravno, najvažniji princip je, princip da se imovinom ima upravljati sa pažnjom dobroga domaćina.Kada je pre dve godine, u prethodnom sazivu, donet ovaj zakon, koji ponavljam, uopšte nije toliko loš, zakon koji reguliše važnu oblast, ali ima jednu odredbu, jedan član, jednu reč koju mi danas menjamo, koja je pogrešno u ono vreme procenjena i pogrešno napisana. Stavljeno je bilo – da se prava u ime Republike Srbije u zemljišne knjige određena, trebaju upisati u roku od dve godine. Dakle pogrešna procena u kom kontekstu? U kontekstu toga što dve godine evidentno nije bilo dovoljno. Pogrešna procena čak i sa pravno-tehničke strane, jer jedan prekluzivni rok se završava u nedelju 6. oktobra smo na pravnom fakultetu učili, kako se prevazilazi taj problem, kada se prekluzivni rokovi završavaju u neradni dan, ali isto smo tako na pravnom fakultetu učili da to ipak ne treba raditi, da to stvara određene probleme, i da u praksi mogu nastati izvesne nejasne situacije.Danas, sati mi trošimo vreme ove skupštine, novac, sve ovo košta, na neku raspravu gde, ja verujem, ni opozicija do sada nije ukazala građanima na ovu osnovnu stvar, što i kolega, odnosno ministar Mirović, probao da objasni, a to je vršimo jednu tehničku ispravku koja je dobra za državu, gde rok za upis pomeramo za godinu dana, na ponedeljak 6. oktobar 2014. godine. Time dajemo mogućnost da sva javna preduzeća koja su iz ovih ili onih razloga, a vrlo često opravdano, propustili rokove, izvrše upise adekvatnih prava u zemljišne knjige, jer takav upis naravno dovodi do pravne sigurnosti, takav upis dovodi do toga da precizno znamo šta zapravo to pripada državi i u kojoj meri koja prava pripadaju državi. Naravno da to dovodi i do bolje zaštite imovine Republike Srbije.O tome, uvažene koleginice i kolege, i o tome poštovani građani smo mi zapravo trebali da diskutujemo celo pre podne. To je zapravo tema ovoga zakona. Naravno da ništa u izmeni ovoga zakona neće smetati u nekim posebnim postupcima i nekim posebnim procedurama.Neko je ovde danas restituciju. Dobro je da Srbija ima Zakon o restituciji, dobro je i po evropskim standardima, dobro je i za naše građane, dobro je da se isprave određene nepravde, ali kakve veze ovaj zakon ima sa problemima restitucije? Dobro je čak i za restituciju da u zemljišnim knjigama se jasno napiše koja prava ima država, koja prava nema država, koja prava ima neko treći. To je naročito dobro u velikim centrima, gradskim centrima gde ima i najviše tih, da kažemo, u praksi problematičnih situacija. To je jako važno da se i u Beogradu zna precizno, da e i u Kraljevu, Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu naročito zna precizno, u drugim delovima zemlje naravno isto u onoj meri koliko se uredno i vode uopšte zemljišne knjige. Dakle, još jednom da razjasnimo, to je bila tema ove diskusije, to je dnevni red, to je razlog zašto smo se mi zapravo danas ovde okupili.Nema nikakve sumnje da će u danu za glasanje SNS podržati ovaj zakon. Nema nikakve sumnje zato što, ponavljam, ovaj zakon koji samo ispravlja jednu grešku koju smo evidentno neki pređašnji zakonodavac, neka pređašnja vlada je pogrešno cenila, pogrešno odredila termin i sad dajemo dodatnih godinu dana za rok.Ne vidim zašto bi, a i o tome se danas pričalo toliki problem bio što zbog ovog zakona Narodna skupština mora da radi u nedelju. Hajde, kome je to problem neka lepo napravi neki dopis pa da pročitamo kasnije, da vidimo koji to narodni poslanici imaju problem sa time što moramo da radimo u nedelju i što moramo da diskutujemo o jedno temi koja je važna za Srbiju, pa ako treba i u subotu i u nedelju. O tome se danas isto ovde pričalo. Pričalo se i o bunkerima, pričalo se o svemu i svačemu.Pričalo svačemu.Pričalo se i o opstrukcijama, ja ne znam kako drugačije da definišem ponašanje nekih pojedinih delova opozicije koji današnju ovu raspravu, a nadam se da sam precizno objasnio šta je zapravo predmet rasprave, koriste za neka prepucavanja drugoga tipa.Namerno sam se trudio da ovo objasnim kao pravnik. Ispred SNS naravno, svaka čast i ministru Miroviću, svaka čast Vladi Republike Srbije što su uvideli da jedan tehnički problem treba biti rešen. Pitate - zašto nisu ranije uvideli, zašto nije ranije bilo nešto upisano u zemljišne knjige?Ponavljam, baš zato što u ogromnom broju slučajeva, kolege pravnici će se složiti, kolege advokati naročito, upravo postoje ozbiljni pravni problemi za upis. Upravo postoje ozbiljne pravne nejasnoće za upis na terenu. Naši građani to znaju iz svog komšiluka. Ne može da se odredi gde je granica jedne parcele, gde počinje državno, gde počinje privatno, gde je restitucija, gde je tri naslednika, gde je sudski spor, gde je brakorazvodna parnica.To su razlozi zašto jedan broj direktora javnih preduzeća, samo jedan broj nije uspeo da izvrši određene zakonske, da ne kažem obaveze, određene zakonske, u svakom slučaju korisne stvari. Nisu uspeli da izvrše kada su u pitanju upisi prava države u zemljišnim knjigama.Na kraju, da ponovim dobar zakon, potreban zakon, tehnički zakon, čisto tehnički zakon koji će SNS, naravno, u danu za glasanje da sa velikim zadovoljstvom izglasa za, da glasa za i da podrži rad ove vlade i na ovaj način. Hvala.

Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre, drage kolege poslanici, u prethodnom delu rasprave bili smo svedoci jedne opstrukcije dela opozicije o jednom da kažemo veoma maloj izmeni u ovom zakonu.Kolega zakonu.Kolega Vlada Cvijan je jasno i glasno objasnio o čemu se radi i mislim da bismo trebali da budemo posvećeni, da olakšamo svim javnim preduzećima, naročito na lokalu da svoju imovinu upišu tamo gde treba i da tačno znaju čime raspolažu.U

Javna preduzeća su bila u velikim dugovanjima i to je bio jedan problem koji se polako rešava.Ono što je veoma bitno zbog nekih potreba u prethodnoj vlasti, a znamo da je isignifikantno da je period 2011, 2012. godine period pripreme i predizborne kampanje, dešavale su se razne mahinacije, ali pošto je zakonska regulativa tada to dozvoljavala, imali smo situacije da ona preduzeća naročito javna komunalna preduzeća obavljaju neke delatnosti za koje nisu ovlašćena.Međutim, to je dovelo do velikih problema, jer se razvilo tzv. partijsko partnerstvo i iz budžeta lokalne samouprave na vrlo perfidan način su isisavana sredstva koja su kasnije korišćena u raznim kampanjama. To je sve dovelo do velikih dugovanja i ono sa čime su se u lokalnoj samoupravi suočili to je prvobitno vraćanje dugova i normalno funkcionisanje javnih preduzeća, kako građani ne bi ostali bez grejanja u toku zimske sezone, da ne govorimo da su neka javna preduzeća čiji je osnivač lokalna samouprava u to vreme direktno kršila Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i vršila razne poslove dezinfekcije, dizinsekcije i deratizacije u ustanovama u kojima tu isključivo mogu da rade ovlašćene zdravstvene ustanove. Samo iz prostog razloga da bi bilo prelivanja budžetskih sredstava iz jedne u drugu partijsku ustanovu.To su problemi koji su onemogućili da se ovaj zakon odnosno član ovog zakona sprovede na vreme i u pravo vreme. Pokušaćemo sve da to otklonimo. Na dobrom smo putu, SNS će svakako podržati ovu promenu zakona i zarad naših stanovnika, naših građana, naše dece, mislim da treba da budemo ekspeditivniji u radu, da budemo sa malo većim kompromisom i da radimo efikasnije da bi smo postigli ono što želimo, a to je napredak Srbije. Hvala.

način na koji je Predlog ovog zakona stigao u parlament, jasno pokazuje kakav je stav Vlade prema parlamentu. Tačnije ova nova rekonstruisana Vlada na isti način kao i ona prethodna koja je bila troma, kojoj ste merili prolazno vreme, ne poštuje parlament.Složićete se ministre, da je apsolutno nedopustivo da Vlada 30. septembra uputi parlamentu izmene zakona, gde se menja samo jedan član, a nakon toga, nakon tri dana taj predlog povuče i parlamentu uputi novi predlog zakona. Šta je vas kao ministra u toj vladi 30. septembra opredelilo da glasate za Predlog zakona koji kaže da je dovoljno produžiti rok za šest meseci, a šta vas je onda opredelilo da svega tri dana nakon toga smatrate da taj rok od šest meseci nije dovoljan, da je potreban rok od godinu dana?Neprihvatljivo je obrazloženje koje smo imali prilike da čujemo, da je takvu praksu imala i neka prethodna Vlada predlaganjem nekih zakona u poslednjem trenutku. Mislim da svaka praksa koja je bila loša ne treba da bude praksa.Ukoliko praksa.Ukoliko ova rekonstruisana Vlada, a o tome smo slušali šest meseci, da ste građane ove zemlje zabavljali time da merite neko prolazno vreme, da će ova Vlada biti efikasnija, čeka poslednji dan da predloži Skupštini zakon, smatram da je ovakva Vlada neozbiljna. Neozbiljna je jer imate tri ministra više nego ona prethodna. Šta ste radili mesec dana.Ovo smo mogli da razmatramo u septembru i nije problem da li će parlament raditi u nedelju. To nikada nije bio problem. Problem je zašto nismo radili juče? Zbog čega smo mi poslanici juče bili besposleni? Bili smo zbog toga što je Vlada bila neozbiljna, dala predlog pa ga povukla. Ovo je mogla da bude tačka Redovnog zasedanja prve sednice. Nije bilo potrebno da se prekida postojeća sednica i zakaže nova samo zato što ste vi ministri u Vladi bili neefikasni.Gospodine ministre, Bojan Đurić vam je postavio nekoliko pitanja i mislim da niste odgovorili ni na jedno pitanje. Jedno pitanje je bilo da navedete makar neko javno preduzeće čiji je osnivač Republika Srbija koje nije upisalo svoju imovinu iako je istekao rok od dve godine. Niste našli za shodno da navedete nijedno takvo preduzeće. Ovo govorim jer u obrazloženju zakona kažete da ima veliki broj takvih preduzeća. Koliki je to broj gospodine ministre, 100, 200, 300, 500? Koliko javnih preduzeća u Srbiji nije ispoštovalo rok od dve godine? Odmah da se razumemo, taj rok od dve godine, možda postoje problemi u nekim javnim preduzećima, ali sigurno ne u svim preduzećima i problem su neodgovorni direktori. Vi snosite odgovornost za direktore koje ste postavili pre ravno 14 meseci, a prethodna Vlada direktore za period od 10 meseci.Šta su radili direktori ako im ovo nije bio prioritet? Ne mogu dugovanja javnih preduzeća da budu odgovorno za to što direktori nisu prijavili svoju imovinu. Kakve to veze ima jedno sa drugim? Apsolutno nema nikakve veze. Tačno je da mnoga javna preduzeća duguju i da su dužna, to je drugi problem, ali neprijavljivanje imovine je problem nesposobnosti rukovodstva

Da li je „Službeni glasnik“ prijavio imovinu, da li je „Elektroprivreda“ prijavilo imovinu? Ukoliko za neka druga preduzeća ne znate, za ova pretpostavljam da znate, jer je sednica Vlade kada ste predložili ovaj zakon bila u ponedeljak, a vi ste u SNS mislim u nedelju razmatrali izveštaj o radu vaših direktora, pa pretpostavljam da znate da li su oni izvršili svoju obavezu?

Ko kaže da je taj rok dovoljan i zbog čega ne bi bio dovoljan rok od 6 meseci? Vi nama ni jednu reč o tome niste rekli? Na koji način ste kao ministar, kao član Vlade i na koji način je uopšte ova Vlada rekla da je dovoljan rok od godinu dana, ili zbog čega nije bio dovoljan rok od onih šest meseci?Ministre, danas ste rekli i to da su loši odnosi u javnim preduzećima u smislu dugova, ali da je pogrešna koncepcija upravljanja u javnim preduzećima. Rekli ste da odgovornost treba da snosi neko drugi, a ne ova Vlada. Znači, ja sam citirala šta ste vi danas rekli.Kako je moguće da neka druga vlada treba da snosi, a ne ova, odgovornost za loš rad i upravljanje javnim preduzećima? Pa, ova Vlada, ova skupštinska većina je predložila Zakon o javnim preduzećima, koji je decembra ovde usvojen u parlamentu. Ko je odgovoran što Vlada ne sprovodi sve ono što je potrebno u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima? Ko je odgovoran što Vlada nije raspisala konkurse? Pa, ne može neko drugi da bude odgovoran. Odgovorni ste vi koji vršite vlast, jer da ste raspisali konkurse, a to je bio amandman LDP, do 1. jula, vi biste verovatno imali neke kvalitetnije i bolje direktore javnih preduzeća u odnosu na ove kakvih imamo danas. Hoće li ti direktori snositi neku odgovornost?Vi ste ministar nadležan za poslove lokalne samouprave. Hoće li direktori javnih preduzeća i hoće li lokalne samouprave snositi bilo kakvu odgovornost što njihovi direktori, partijski poslušnici, nisu izvršili svoju obavezu? Možete li da mi odgovorite, gospodine ministre, na neka od ovih pitanja? Da li su „Železnice“ prijavile imovinu, „Službeni glasnik“, Elektroprivreda? Ako ne znate za druge direktore, pretpostavljam da znate za ove koji su kadar SNS. **Konstantin

odgovoru na postavljena pitanja od strane kolege Đurića pokušao da odgovorim, ali, evo, dodaću nekoliko rečenica.Prvo, iz osnovnog roka koji je bio dve godine, pa i iz amandmana koji su na dnevnom redu ili koji će biti na dnevnom redu nakon načelne rasprave, pa na kraju i iz samog vremena koji je Vlada utvrdila kao rok produženja za važenje norme, vidi se da postoje različite procene. Dakle, radi se o procenjenom vremenu i tu ništa drugo ne može da se doda ili oduzme. Da je to tako, govore i amandmani i inicijalni rok u Predlogu zakona iz 2011. godine i ovo produženje.Ko može u sali da kaže koji bi to bio idealan rok i na osnovu kojih bi to parametara moglo da se utvrdi, kada je reč o jednoj vrlo složenoj oblasti u kojem ne zavisi samo od uprave javnog preduzeća ili od pojedinaca, već od čitavog lanca i mehanizma koji to treba da potpomogne, koji znamo veoma dobro da u našoj zemlji nije savršen, da se izvrši upis prava svojine nad pojedinim nekretninama ili nad pojedinim elementima kako zakon predviđa?Drugo, o stanju u javnim preduzećima govorio sam u kontekstu rasprave koja je veoma egzaktno ukazala na obim zaduženja od 6,3 milijarde evra u javnim preduzećima i verujem da ne mislite da je taj prilično visok obim nastao u mandatu aktuelne Vlade. Zato sam u kontekstu te rasprave rekao da postoji dominantna odgovornost prethodne Vlade za probleme u samom poslovanju javnih preduzeća, ali nisam od onih koji se sakrivaju iza rada prethodnika, niti želim da prebacim odgovornost u punom smislu na Vladu i na ranije vlade koje su u suštini, makar kada se gleda visina duga, dovele do toga da stanje u javnim preduzećima bude neizdrživo.Ima i danas propusta i mi o tome javno govorimo i to ozbiljnih nedostataka u svim timovima koji upravljaju javnim preduzećima i ozbiljnih koncepcijskih razlika, ako hoćete, i Vlade sa jedne strane i upravljačkih timova u javnim preduzećima. Zaboga, zato se i govori i najavljuje velika reforma u javnom sektoru koja, naravno, prvo treba da zahvati javna preduzeća kao neku vrstu dominantnog ili ključnog ekonomskog faktora koji upravlja resursima u raznim oblastima za koje je Vlada odgovorna.Ono što je novo, što vi prilično jasno kritikujete, a što ipak mora i može da služi za pohvalu, jeste da su raspisani konkursi za izbor direktora u većini javnih preduzeća na teritoriji Republike Srbije i to u velikoj većini. Da li ima izuzetaka u kojima nisu raspisani konkursi? Ima. Da li je to dobro? Nije dobro. Da li to treba da se menja? Treba da se menja u najkraćem mogućem roku i najkonkretnije.Da li je bilo konkursa u kojima su strukture, bez obzira ko je na vlasti, a različite stranke obavljaju vlast na različitim nivoima, kreirale konkurs

u konkursne elemente? Bilo je toga i to je bilo na mnogo mesta. Da li to treba ispravljati? Treba, ali je ova vlada uvela institut javnog konkursa i nastaviće da ga dograđuje i nastaviće da istrajeva na tom principu.Verovatno u prvih pola godine, godinu ili dve nećemo imati željeni kvalitet kada je reč o izabranim ljudima u tom sektoru, ali verovatno ćemo i nadamo se da ćemo vremenom doći do jednog jasnog i otvorenog koncepta, da najbolji sa referencama u ime države upravljaju ne samo javnim preduzećima, već i brojnim drugim institucijama za koje treba da budu zaduženi.Mislim da sam odgovorio na sva vaša pitanja koja ste mi postavili. Ne znam da li sam propustio nešto?Da, vrlo važno pitanje na koje sam propustio da odgovorim. Zakonom o javnoj svojini nije predviđena obaveza našeg uvida u to, i to je sada možda centralno pitanje današnje rasprave, uvida Vlade Republike Srbije ili pojedinih ministarstava u to da li su javna preduzeća ili ne obavila, prema odredbama zakona, ovu obavezu upisa na nekretninama i na drugim oblicima svojine, da li su obavila ovaj posao o kojem danas govorimo.Da li smo možda mogli da izgradimo možda neku vrstu mehanizma i da ipak izvršimo taj uvid, to je zaista za raspravu, ali u svakom momentu preko Republičkog geodetskog zavoda i na druge načine može da se izlista i izvrši uvid u to da li je i koje javno preduzeće taj posao obavilo. Na kraju, iako ne obave taj posao, ta svojina ostaje u elementu javne svojine. Država nije na gubitku, da tako kažem narodnim jezikom, iako neko javno preduzeće ne obavi posao iz člana zakona koji predviđa produženje roka za godinu dana.Mislim da građane treba otvoreno informisati o tome da se sada ne radi o nekom eventualnom ili potencijalnom gubitku na kojem će biti država ukoliko javno preduzeće ne izvrši svoju obavezu. Biće komplikovanijih odnosa. Nećemo imati čistu sliku koju želimo da imamo, ali država nije na gubitku.Motiv za razvrstavanje imovine zapravo leži u činjenici da želimo da pojednostavimo kompletno upravljanje sa imovinom i celim procesom koji uz to ide i da kroz produženje roka damo dodatno vreme za javna preduzeća i njima zavisna društva da taj proces do kraja sprovedu.Mislim da sam odgovorio na sva vaša pitanja, pošto ste imali primedbu da na neka pitanja nisam odgovorio. Ako imate još neko pitanje, izvolite.

koliko je to javnih preduzeća. Tek na kraju vašeg izlaganja mislim da smo svi u sali mogli da razumemo da Vlada uopšte ne zna koja su to javna preduzeća, koliko je broj i onda ne znam na osnovu čega ste napisali ovde u obrazloženju da je to veliki broj javnih preduzeća kada kažete da Vlada Republike Srbije nema takve podatke. Znači, niste mi odgovorili na pitanje da li je to uradio „Službeni glasnik“, da li su to uradile „Železnice Srbije“, da li je to uradio EPS.Rekli ste da se ovde radi o procenjenom roku, ali ja sam vam postavila direktno pitanje – na osnovu čega ste vi kao ministar 30. septembra smatrali da je dovoljno šest meseci, a 3. oktobra glasali za godinu dana? Ni na to nisam dobila odgovor.Rekli ste da ima 6,3 milijarde dugovanja i da za to ne može da bude odgovorna samo ova Vlada. Slažem se sa time, za to je odgovorna i prethodna, ali je odgovorna i ova Vlada. da i danas ima propusta u radu javnih preduzeća i mi o tome govorimo. Zato se najavljuje reforma. Jeste, vi o tome govorite, ali ništa ne preduzimate. Šta je sa direktorom EPS? On je subvencije, tj. poklone, nagrade dao radnicima prošle godine. Da li treba godinu dana da prođe da on bude smenjen? smenjen? Vi o tome govorite, ali ništa ne preduzimate. O tome se radi.Kažete da je ova vlada uvela konkurse. Tačno je, raspisani su konkursi. I sami kažete da nisu u svim javnim preduzećima i da nisu za sva javna preduzeća, ali su konkursi raspisani nakon isteka roka, a rok je bio 1. jul, što znači da prvo Vlada Republike Srbije nije ispoštovala zakon i mnoge jedinice lokalne samouprave nisu poštovale Zakon o javnim preduzećima po pitanju roka za raspisivanje konkursa. Bojan Đurić, po Poslovniku. **Bojan Đurić** Upozoravam vas još jednom, gospodine Arsenoviću, član 27. i član 116. Poslovnika.Mislim da je gruba povreda dostojanstva ove skupštine ako se dopusti ministru da kaže da je u većini javnih preduzeća raspisan konkurs, ako je ova Narodna skupština pre toga usvojila zakon u kome piše da u svim javnim preduzećima mora da bude raspisan konkurs. Mislim da je nedopustivo uopšte to govoriti u ovoj Narodnoj skupštini. Hiljadu puta smo već prošli kroz to. Da ne ulazimo u politiku zašto je ovako ili nije ovako. Postoji zakon, on nije sproveden i ne može se očekivati od parlamenta da ima razumevanja za onu situaciju kada se … **Konstantin Arsenović** Nemojte, molim vas.

iako ovaj predlog zakona ima jednu odredbu koja ukazuje na potrebu pomeranja roka za upis svojine javnih preduzeća i društva kapitala, čitava dosadašnja rasprava je ukazala na, mislim, važniju stvar koju smo mi morali da očekujemo od predstavnika Vlade, a to je da izađu pred ovu Narodnu skupštinu sa izmenom ovog zakona mnogo dubljom, mnogo sveobuhvatnijom i mnogo ozbiljnijom, zato što je zakon koji je usvojen 2011. godine, koji je DSS kritikovala, koji je, kako je ovde neko nazvao od kolega, napravljen trulim kompromisom između Vlade Vojvodine i Vlade Republike Srbije, gde je neposredno pred početak rasprave usvojeno 20 amandman od strane Vlade Vojvodine, upravo je doveo nas u ovu situaciju. Loš zakon, sa lošim rešenjima, usvojen pod pritiskom vlasti u Vojvodini, doveo je do ove situacije u kojoj se sada nalazimo. To je jedna strana ovog problema.Drugi problem je da ni prethodna ni sadašnja Vlada nisu razumele složenost procesa u koji se ušlo. Na osnovu Ustava Republike Srbije konstituisana je javna svojina i njena tri oblika. Iako se nedopustivo kasnilo sa usvajanjem zakona, zakon je donet. Prethodna Vlada i ova Vlada morale su da razumeju da razumeju komplikovane procese i sa koliko subjekata će morati da rade da bi se ovaj proces sproveo i da ne bismo došli u ovu situaciju u kojoj se sada nalazimo.Vi ste u jednom trenutku, gospodine ministre, rekli – nije se vodilo računa o stvaranju mehanizama kako bi se proces kontrolisao. Nedostajala je koordinacija na svim nivoima, i na nivou Republike, kada je u pitanju imovina Republike Srbije, da ne govorim o, o tome ću mnogo dublje govoriti, ceneći i vaše prisustvo kao ministra za lokalnu samoupravu, problemima sa kojima ćemo se tek suočiti kada je u pitanju upis svojine lokalnih samouprava i javnih preduzeća na tom nivou, a posebno je složeno pitanje imovine AP Vojvodine.Da vas podsetim, drage kolege, ovaj zakon je usvojen 2011. godine u oktobru mesecu, gde je u zakonu rečeno

Zakon je usvojen, stupio je na snagu, počeo je upis imovine, u julu mesecu 2012. godine Ustavni sud je oglasio taj zakon neustavnim.Pitam vas sada, gospodine ministre, jako je važno pitanje, pošto je niz nadležnosti stavljen van pravnog sistema Republike Srbije, koja se tiču AP Vojvodine, da li je neka imovina upisana kao vlasništvo AP Vojvodine da bi se vršile nadležnosti koje su sada neustavne? To je vrlo važno pitanje. Da li sada potpuno nezakonito AP Vojvodina raspolaže nekom imovinom?Iako smo mi tada ukazali da se nije smelo ući u proces donošenja takvog zakona, iako se na pritisak Vlade Vojvodine usvojilo 20 amandmana,

suda.Kada je u pitanju upis javnih preduzeća na nivou lokalnih samouprava, mislim da ćete se, gospodine ministre, suočiti sa ogromnim problemom. Vi ste sada rekli – nemamo obavezu na osnovu zakona da vršimo kontrolu koja javna preduzeća su upisala ili izvršila popis svoje imovine. Kako ćete, gospodine ministre, u preko 180 gradova i opština u Republici Srbiji iskontrolisati upis svojine javnih preduzeća u tim gradovima i opštinama?Zašto

Podsećam vas da sledeće godine ističu rokovi za upis svojine lokalnih samouprava. U velikom broju lokalnih samouprava procesi nisu ni započeti i veliki broj lokalnih samouprava nema ni kapacitete da taj posao uradi.Ovo su jako složena pitanja, ozbiljna pitanja. Ako pod hitno ne uspostavite nekakav oblik koordinacije da se taj proces prati sa centralnog nivoa, ni na koji način ne ugrožavajući pravo na lokalnu samoupravu, mi ćemo ući u jedan potpuni haos sledeće godine.Ovo je još je još jedno važno pitanje na koje bi vi morali kao ministar da obratite pažnju u narednom periodu. Da, ovo je korak ka decentralizaciji, o tome se govorilo ovde u Narodnoj skupštini, važan korak, koji je omogućio Ustav, zakon. Ali, ima se utisak da same lokalne samouprave nisu razumele do kraja šta je to decentralizacija, nisu razumele svoju ulogu i kao da se boje da u taj proces do kraja uđu i kao da i dalje vlada onaj sistem koji je bio pre višestranačja u Srbiji, da se gleda u Beograd i kako Beograd naredi, tako će biti. Same lokalne samouprave još nisu shvatile da imaju određena prava po Ustavu i po zakonu.Morate

to.Situacija je toliko složena da se mi možemo nalaziti iz godine u godinu u permanentnoj situaciji da ovako o ovome raspravljamo.U krajnjoj liniji najlakše je sa nivoa Vlade, manje javnih preduzeća Vlada može da iz samog Ministarstva finansija napravi jedno telo koje će da koordinira i da kaže taj posao mora da se uradi.Prethodno pitanje je naravno da li država Srbija uopšte zna šta je njeno? Da li uopšte država Srbija zna šta je njena imovina? To je ozbiljno pitanje. Ako nam kažete da ni to ne znamo, mi džabe danas radimo ovaj posao. Mi ćemo se naći za godinu dana i ponovo ćemo sve ovo ispočetka da pričamo. Zato je ovaj zakon bio loš, jer prethodno pitanje nije rešeno - šta Republika Srbija ima?Molim vas da ovu današnju raspravu ozbiljno shvatite, jer bez obzira što se radi o jednom zakonu i jednom članu, taj član ništa neće rešiti ovih godinu dana. Možda će se rešiti na nivou republike, ali kad se siđe dublje nisam siguran da taj proces bez ozbiljne koordinacije i ozbiljnog sastanka, koji bi bio sa predsednicima i gradonačelnicima da se obavi i da se kaže – ljudi vas čeka za godinu dana ozbiljan posao.Za posao.Za Vojvodinu bih voleo da mi odgovorite zato što je jako važno pitanje. Jako važno pitanje, obzirom da se vodi pred Ustavnim sudom spor i oko Statuta AP Vojvodine. Čitava ta priča oko imovine Vojvodine i oko toga šta je ulagala Vojvodina i šta je Fond za kapitalna ulaganja sa takvom hipotekom, koju na sebi ima, ulagao. To je nešto što bi voleli da znamo.Posebno pitanje i poseban problem, na koji smo ukazali kad je zakon usvojen, jeste kako će se ovaj zakon primenjivati na drugoj našoj pokrajini, jer se kaže u sadašnjem zakonu - da će do odlaska međunarodnih snaga na teritoriji Kosova i Metohije se primenjivati Zakon o sredstvima u svojini Republike Srbije. Znači, ne ovaj sadašnji Zakon o javnoj svojini, nego Zakon o sredstvima u svojini Republike Srbije.Sad ja vas pitam, gospodine ministre,

delovi javnih preduzeća… Mi sad ne znamo, možda EPS, možda „Elektromreža“ Srbije… Mi smo danas pokrenuli pitanje pred Ustavnim sudom o energetici, o tom sporazumu koji se tiče energetike. Šta je sa tom imovinom? Ako vi u isto vreme

zaključim proces je složen, ozbiljan. Mislim da se nije pristupilo dobro. Prvo, moralo se menjati mnogo dublje ovaj loš zakon. Drugo, nije se Vlada pripremila ni prethodna ni sadašnja za probleme koji nailaze. Možda rešite problem na nivou republike. Kako ćete rešiti problem sa AP koja permanentno ucenjuje i večito dok krši Ustav večito viče kako se Ustav od strane republike krši, a na nivou lokalnih samouprava tu neka nam je svima Bog u pomoći. Tu niko ne zna koliko je i šta urađeno. Ako ne budete imali nekakvu evidenciju u 184 opštine u Republici Srbiji koliko je urađeno naći ćemo se vrlo brzo na ovom istom mestu. Hvala.

pa i pitanja koja su vezana za odluku Ustavnog suda kojom su osporena pojedine odredbe Zakona o nadležnostima AP Vojvodine. Moguće je i Ustavni sud je u svoj javnom saopštenju obavestio sve da je iStatut AP Vojvodine u fazi ocenjivanja. Moguće je da je u tom vremenu od donošenjazakona do odluke Ustavnog suda došlo do na osnovu, dakle, elemenata nadležnosti do upisa

i to je sada pitanje koje Ministarstvo finansija i Direkcija za imovinu Republike Srbije moraju da izanaliziraju i da onaj deo imovinskih prava koje stoje na na strani Republike Srbije zaštite.Sa druge strane, ne treba osporavati na AP Vojvodini ono što je njeno pravo i što ona u skladu sa nespornim elementima Ustava i odgovarajućih zakona ima. Ta stvar treba da bude potpuno čista i jednostavna i razgraničena. Ovo su pre svega stvari u koje politika ne treba i ne može da ima veliki upliv, već strogo pravne norme, elementi razgraničenja

obavežemo Direkciju za imovinu, a verujem da će to svi podržati, da se na taj način dođe do podataka. Da li je nešto u tom međuvremeno urađeno, što je kasnije kroz elemente nadležnosti u postupku ocenjivanja od strane Ustavnog suda osporeno i tu nemam nikakvih dilema.Drugo pitanje, koje ste pokrenuli je pitanje čini mi se iz člana 90. Zakona o primeni Zakona na teritoriji AP Kosovova i Metohije i taj član kaže – do prestanka funkcionisanja međunarodne uprave uspostavljene u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN na teritoriji AP Kosova i Metohije po pogledu pitanja koja se odnose na sredstva u svojini Republike Srbije primenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije. Vlada Republike Srbije i odgovarajuća ministarstva stoje iza ovog člana.Gospodine Palaliću, tamo je sila koja stoji iznad prava nešto što je deo, grublji je izraz i ja ga ne volim, realnog života i u tom delu, u izjavama i u postupanjima, pa i konkretnim delovanjima onih organa koji su zaduženi za ova pitanja, mislim na lokalne organe, organe Republike Srbije na kraju krajeva, u realnom životu nailazimo na barijere. To je tako i tako će biti sve dok Republika Srbija jednog dana u to verujem bude bila u mogućnosti na svojoj teritoriji primenjuje sve svoje zakone. To je tako.

donošenja zakona i primene zakona je Ustavni sud reagovao iz niza oblasti koja se tiču energetike, zašite životne sredine i pitanje koje se odnosi na tzv. Akademiju nauka i umetnosti i Nacionalni park „Fruška Gora“. Imate tu dosta složenih pitanja koja moraju da se isprave jer brzina kojom su doneti amandmani ukazuje na to da se verovatno brzo radilo i kad je u pitanju upis imovine.

Zakon o sredstvima svojine Republike Srbije govori da je sva imovina na teritoriji Kosova i Metohije imovina Republike Srbije. Moje pitanje da li Vlada Republike Srbije sa jedne strane ima jasnu sliku o tome šta je upisano? Zašto sam postavio to pitanje i zašto imam pravo da sumnjam? Zato što dok govorimo o tom pitanju sa nelegalnim institucijama Kosova razmenjujemo katastarske knjige.

neke zgrade koje koriste. To je sve imovina Republike Srbije. Kako možemo sada da suspendujemo pravni poredak tako da se primenjuju zakoni tzv. Kosova i Metohije, ako znamo da se isključivo na osnovu zakona koji se primenjuju u Republici Srbiji ta imovina tretira kao imovina Republike Srbije?To je bilo moje pitanje.

imamo pred sobom Predlog zakona o izmeni Zakona o javnoj svojini koji je dostavljen narodnim poslanicima pre 22 sata.

Činjenica je da se nešto ranije taj zakon pojavio u e-parlamentu pre podne. Međutim, bio sam u prilici zato što sam se nalazio u Narodnoj skupštini da uđem u e-parlament i da vidim predlog zakona i da podnesem amandman u 13.00 časova. Činjenica je da ceo taj materijal, uključujući i Predlog zakona, saziv i sve ostalo, je upakovan posle 13.55 časova, pošto je koleginica na drugi zakon podnela amandman u 13.55 pre toga nije moglo da se upakuje u koverte i da se pošalje narodnim poslanicima.Oni narodni poslanici koji ne mogu da izvrše uvid u e-parlament, oni su imali priliku da reaguju amandmanima na ovaj zakon tek kada su dobili papirnu verziju toga. To samo govorim na način kako je omogućeno narodnim poslanicima da reaguju na Predlog zakona.Činjenica je da ovaj zakon razmatramo po hitnom postupku, jer ovim zakonom se uređuju pitanja i odnosi nastali usled okolnosti koje nisu mogle da se predvide. Nije moglo da se predvidi, iako je u zakonu pre dve godine pisalo da rok ističe 6. oktobra. Nije moglo da se predvidi da će 6. oktobra ove godine isteći rok. Ne znam ko to može da razume da je to okolnost koju nismo mogli da predvidimo. Ako čitamo zakon od pre dve godine, svako može da vidi da rok ističe 6. oktobra. To je razlog zašto ćemo raditi petak, nedelju ili ne znam koji dan. To su okolnosti koje nismo mogli da predvidimo. Očigledno da neko nije na vreme sagledao situaciju i na vreme predložio izmene.Sada bih ukazao na odredbe člana 124. Ustava Republike Srbije gde se kaže da je Vlada odgovorna Narodnoj skupštini za politiku Republike Srbije, za izvršavanje zakona i drugih opštih akata Narodne skupštine i za rad organa državne uprave. Nama, narodnim poslanicima, treba da odgovaraju oni koji nisu svoj deo posla obavili ili koji nisu iskontrolisali one koje treba da iskontrolišu.Moram da vam ukažem na još dve odredbe Zakona o javnoj svojini, a koje se tiču rokova i načina izveštavanja, pa između ostalog i ovog roka koji je predložen. U članu 64. stav 6. piše izričito javno preduzeće, društvo kapitala, zavisna društva kapitala, ustanova ili drugo pravno lice čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave vodi evidenciju o nepokretnosti javne svojine koju koristi. Podatke iz evidencije nepokretnosti stava 6. ovog člana – javno preduzeće, društvo kapitala, zavisno društvo kapitala, ustanova, javna agencija ili drugo pravno lice čiji je osnivač Republika Srbija dostavljaju agenciji koja vodi jedinstvenu evidenciju nepokretnosti o javnoj svojini.

godišnji izveštaj o stanju nepokretnosti u javnoj svojini najkasnije do 31. maja tekuće godine za prethodnu godinu. Hajde, ako je to dostavljeno. Bilo je prostora, juni, juli, avgust, septembar da se to razmotri, da vidimo da li je sve urađeno i bilo i bilo je prilike, ako cenimo da rok treba produžiti, da se to uradi.Imamo sada situaciju da tri dana ranije, u ponedeljak, Vlada procenjuje, pretpostavljam ne samo šac metodom, nego na osnovu neke analize, na osnovu ovih podataka koje su verovatno razmatrali da li je potrebno tri meseca, šest meseci ili godinu dana. Očekivao dana. Očekivao sam da ćemo to dobiti u obrazloženju Predloga zakona na osnovu kojih elemenata je procenjeno, prvo šest meseci,

Upravo zbog toga sam predložio amandman da bude tri meseca, jer nemam argumentaciju ponuđenu od strane predlagača zakona zašto to treba da bude, bilo šest meseci, bilo godinu dana, bilo neki drugi rok. Ako je neki drugi rok,

zakoni.Znači, kada ističe rok, kada je sve prošlo, kada je cajtnot, zastavica već pada za one koji igraju šah i tada praktično u svom tom cajtnotu dajemo predlog i pokušavamo na određeni način da produžimo rok, jer očigledno neko nije radio svoj posao. Ovde pitam javno – ko nije obavio svoj posao? Da li su to objektivne okolnosti ili subjektivne slabosti? Nemamo ni jednu ozbiljnu analizu toga koji bi mogao da nas rukovodi, da se opredelimo kod glasanja, da li ćemo da tražimo produženje roka sedam dana, Bog je za sedam dana stvorio svet, ili za mesec dana, tri meseca, šest meseci, ceo olimpijski ciklus, četiri godine ili do kraja mandata ove vlade i da damo narednoj vladi sedam dana više. Možda će ta naredna vlada u tih sedam dana uraditi ono što treba, iskontrolisati one koje treba da iskontroliše.U tom smislu, ukazujem da je očigledno u pripremi ovog zakona čitav niz faulova napravljen i proceduralnih, praktično načinom na koji je ovo stiglo na dnevni red. Ozbiljno su prekršena prava narodnih poslanika da se ozbiljno pripremaju za sednicu Narodne skupštine. Apelujem da se to više ne ponavlja.Još ne ponavlja.Još jednom podvlačim da na ovakav neozbiljan način Vlada ne bi trebalo da se ponaša u narednom periodu. Hvala. Reč ima narodni poslanik Judita Popović. **Judita Popović** Hvala vam, gospodine predsedavajući.Poštovani gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ovaj zakon u stvari je toliko karakterističan za zakone koje donosi ova vlast, toliko je karakterističan po tome što u stvari predstavlja jednu poprilično zakasnelu reakciju, što nema u sebi ni malo strategije, nema ni malo vizije, to je bukvalno gašenje požara i to u poslednjem momentu. Dakle, ovaj zakon će u stvari predstavljati samo jedan statistički poen u računanju broja zakona koji su doneti od strane aktuelne vlasti.Šta vlasti.Šta je tu karakteristično što čini toliko sličnim ovaj predlog zakona ovim ostalim zakonima o kojima smo raspravljali ovde u parlamentu? Način na koji se zakon predlaže i način na koji je ušao u skupštinsku proceduru, kao i razlozi za donošenje ovog zakona, koji nisu navedeni u obrazloženju Predloga zakona. Dakle, najmanje je bitno ono obrazloženje koje ste naveli i onaj razlog koji tu stoji, koji se jedino poziva na prekluzivni rok 6. oktobra, koji u stvari nastupa.Mnogo je bitno šta sve stoji iza tog načina dolaženja zakona u skupštinsku proceduru i razloga zašto se taj zakon predlaže. A to je, u stvari, jedna neodgovornost, to je, u stvari, jedan nerad, to je nedostatak stručnosti i to je propuštanje obaveza, ja bih mogla da kažem i zloupotreba službene dužnosti svih onih koji su bili u obavezi da vode računa o tome šta će se desiti ukoliko istekne taj rok, kada više javna preduzeća ne mogu tu svoju svojinu da steknu putem upisa u javne knjige.Ponovo knjige.Ponovo se vraćamo na situaciju da su javna preduzeća ogroman problem za Srbiju, a još veći je problem nedostatak političke volje da se uvede red u upravljanje javnim preduzećima i da su javna preduzeća i dalje, ima ih 700, predmet partijske nagodbe, partijskog plena i, u stvari, u javnim preduzećima se toliko podržava ta neka negativna selekcija, u smislu stručnosti i sposobnosti i favorizuje se sve ono što je dovelo srpsku ekonomiju u ovu poziciju u kojoj se nalazi.I nalazi.I ovaj zakon sa dva člana neće ništa pozitivno da promeni u pogledu javnih preduzeća, neće ništa pozitivno da doprinese jednom poprilično lošem Zakonu o javnoj svojini, ali će samo pokazati da i dalje, osim nekih načelnih zalaganja za modernizaciju Srbije, te modernizacije očigledno neće biti.Vi ste, gospodine ministre, malo pre izrekli jednu rezignaciju, a ujedno ste izrazili i jednu nadu. Rezignacija se ticala realnog života na Kosovu. Nada se ticala eventualno neke budućnosti u vezi tog Kosova. Gospodine ministre, ja bih vas podsetila na Briselski sporazum i stvarno bih vam preporučila da pročitate prvo Briselski sporazum, a drugo, dobro da razmislite šta ste vi ovde u parlamentu izrekli u vezi tog Briselskog sporazuma i u vezi statusa KiM. Ovaj zakon, ukoliko ga čitamo samo ovako, član po član, prosto nemamo šta da kažemo, ali mnogo šta se nalazi u pozadini ovog zakona, već i za način na koji je stigao danas ovde da o njemu raspravljamo, a sve je to, u stvari, jedan veliki teret koji predstavlja očigledno nepremostivu prepreku za današnju vlast.Nije teško vladati, međutim, mnogo je teško odgovorno vršiti vlast, a ta odgovornost pretpostavlja i to da znate šta hoćete, zašto hoćete i koje su posledice tog tog vašeg htenja, odnosno predlaganja, između ostalog, i ovakvog zakona. Ne možemo mi da govorimo o javnoj svojini, ne možemo da govorimo o javnim preduzećima, a da pri tom izbegnemo da pomenemo sve ono što nedostaje Srbiji u pogledu javnih preduzeća i vođenja ekonomske politike.Znate vi i sami koliki je javni dug. Znate vi i sami koliki je deficit i koliko se očekuje do kraja godine. Sve to znate, samo ne znate i nemate pravi odgovor – kako to da promenite? Zato, možete vi ovakve zakone i dalje da predlažete. Za godinu dana, ukoliko ostane ova Vlada, najverovatnije će predložiti još neke izmene Zakona o javnoj svojini, upravo zbog svih tih rokova koje ćete u međuvremenu da promašite i to ne znači ništa i to će biti samo još jedan statistički poen za Vladu koja predlaže zakone i za parlamentarnu većinu koja će ih izglasati. Koji je, u stvari, realan odgovor na realne izazove i na realno stanje stvari u Srbiji? Odgovora očigledno nema, a i teško ćemo ga dobiti, čak i ukoliko konkretno to pitanje postavimo.

realan odgovor Vlade Srbije ogleda se pre svega u ogromnim aktivnostima koje i u javnom sektoru, poput restrukturiranja JAT i formiranje zajedničke kompanije sa „Etihadom“, vodećom svetskom kompanijom, takve velike kompanije nikada ranije nisu dolazile u Srbiju, kao što je „Mubadala“, kao što je „Etihad“, kao što je najavljeno ulaganje „Mercedesa“ i „Boša“. Dakle, Vlada Srbije je na realan način pokušala da, u sektor koji je potcenjen, a ne radi se o javnom sektoru, uvede što više investitora i time zaustavi negativne trendove koji postoje. Tačno je, vi ste o njima govorili.Sada bih o tome mogao da govorim nekoliko sati, rizikujući da, kao i vi, izađem iz okvira ovoga o čemu danas razgovaramo. Danas govorimo samo o tome da hoćemo da u delu mogućnosti, koja stoje javnim preduzećima i drugima na raspolaganju, produžimo rok za upis prava svojina nad nepokretnostima za koja ta javna preduzeća imaju odgovarajuću dokumentaciju. Čitav niz drugih problema, u pravu ste, postoje u javnim preduzećima i mi ćemo, Vlada je to najavila, već u ponedeljak izaći sa čitavim paketom mera koji, između ostalog, zahvata i javni sektor, javna preduzeća i uopšte javni sektor, kada je reč o toj velikoj potrošnji koja je vezana za javni sektor, koja je nedopustiva i ja tu sa vama mogu da se složim, u tom delu.Vi ste potpuno bez argumenata, u odnosu na samo jedno produženje roka od godinu dana, optužili Vladu za nerad, za propuštanje službene dužnosti, za nedostatke, za mnogo toga što baš ne obeležava rad ove, već onih vlada koje su dovele javna preduzeća u ovu situaciju, gospodin Đelić je, pretpostavljam, u ime DS, govorivši danas u prepodnevnoj raspravi, izneo podatak o zaduženju javnog sektora od 6,3 milijarde eura. eura. Mislim da je svima jasno da tako veliko zaduženje nije moglo nastati i nije nastalo u mandatu ove Vlade, već je nastalo u mandatu prethodnih vlada.Da li treba menjati koncept upravljanja javnim preduzećima i da li treba u mnogim javnim preduzećima eventualno izaći iz tog klasičnog koncepta javnog preduzeća, formirati za početak zatvoreno a kasnije možda otvoreno akcionarsko društvo i preduzimati čitav niz drugih mera da bi, poput JAT-a, recimo, gde je učešće domaćeg kapitala, javnog kapitala, 51% a 49% stranog, ali je strana uprava, dakle, kroz profesionalizaciju uprave i na druge načine stvoriti uslove za, kako je to predstavnik „Etihada“ dobro rekao, za komercijalni rad javnih preduzeća – da, potrebno je.Vlada će narednih nedelja, a verujte mi i narednih godina, preduzimati mere da u jednom po jednom javnom preduzeću imamo sliku koja će biti upravo suprotna slici koju smo zatekli kada smo preuzimali odgovornost i za ovaj sektor. Hvala vam.

Da li je JAT uradio sve ono što je trebalo da uradi prema Zakonu o javnoj svojini kako bi registrovao tu svoju svojinu? Vi na to niste dali odgovor, se pozivate na neke strane investitore koji će ući, uložiti u taj JAT, uraditi neko restrukturiranje tog JAT-a itd.Da itd.Da li vi zaista ozbiljno računate sa tim da će bilo ko od stranih investitora da uđe u jednu nesređenu svojinsku stvar kao što je JAT? Da li ste vi sigurni da će to moći da se realizuje u smislu investicija ukoliko ne izregulišete svojinu JAT-a? A vi ne znate i nemate odgovora na to pitanje. To je konkretno pitanje i konkretan odgovor koji nedostaje.Normalno da ste vi više od godinu dana na vlasti pa samim tim i vas ćemo da pitamo zašto za ovih godinu dana ništa niste uradili u pogledu poštovanja ovog roka iz člana 82. Zakona o javnoj svojini? Normalno je da ćemo odgovornost na vas da prevalimo, jer ste vi to morali da uradite.Vlast je 2012. godine promenjena. Prema tome, više nemate razloga da tražite alibije u nečijem

Šta ste uradili u vezi nadzornih odbora koje ste trebali da formirate u javnim preduzećima? **Vesna Kovač** Hvala.Reč ima narodni poslanik Ivan Jovanović. Izvolite. **Ivan Jovanović** Poštovana predsedavajuća, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, gospodine Miroviću, zahvaljujem se i na vašem prisustvu ali danas je bio red da tu bude ministar finansija i da konačno čujemo te fantastične i genijalne mere koje nas očekuju i koje će spasiti građane Srbije od trenutnog stanja u kojem se njihovi džepovi i njihove porodice nalaze.Prvi predlog za izmenu ovog zakona, koji je inače donet u oktobru 2011. godine i za čije nesprovođenje ne može biti odgovorna prethodna Vlada, pošto su odmah u proleće 2012. godine održani izbori i ne možete se time braniti zašto niste radili svoj posao. Kažem, prva izmena je došla pre tri dana i podrazumevala je da se rokovi pomeraju za šest meseci. meseci. Juče dobijamo još jednu izmenu odnosno povlačenje prethodnog predloga i novi predlog koji pomera rokove na godinu dana.Nisam dana.Nisam siguran da li ćemo mi do sutra, nakon što se završi ova sednica izvršnog odbora najveće vladajuće stranke, dobiti povlačenje i ovog predloga i dolazak u proceduru novog predloga koji će još odužiti taj period za koji javna preduzeća treba da upišu svoju imovinu?Ono

i odlaganje primene zakona. Nesprovođenje se najbolje i najočiglednije sagledava u Zakonu o javnim preduzećima za čije nesprovođenje nema opravdanja. Nema konkursa za direktore javnih preduzeća. Što se tiče državnih preduzeća, neki su raspisani, neki nisu, ali nema opravdanja za nepoštovanje rokova. Što se tiče lokalnih javnih preduzeća i oni koji su raspisani i završeni postupci, uglavnom su veliki problemi i veliki sporovi, nepravilnosti, uglavnom su oni direktori koji su partijski pre toga bili vršioci dužnosti i oni su izabrani po tim fiktivnim konkursima.Gospodine

u imovini, veliki kapacitet u sredstvima koja mogu da se koriste za prevazilaženje ekonomskih poteškoća u kojima se naša zemlja nalazi i ne razumem zašto svaku sugestiju DS i predlog odbacujete na najgori mogući način?Navešću vam primer kako to Srbija ide napred sa vama. Dana 1. 01. 2011. godine EPS je izvršio vanrednu procenu osnovnih sredstava zbog hronične potcenjenosti istih u dužem vremenskom periodu. Negativne posledice ovoga su se ogledale pre svega u mogućnosti brze privatizacije po bagatelnoj ceni. Posle ove revalorizacije koju je uradila prethodna Vlada, vrednost kapitala EPS-a je udvostručena i približena stvarnoj, ekonomskoj i tržišnoj ceni. Tom prilikom je državi isplaćeno više od milijardu dinara

Mi se plašimo da je to upravo zato što se ovo društvo priprema za privatizaciju, jer do dana današnjeg nismo dobili objašnjenje za to i ne verujem da ga vi možete dati. Zato je potrebno bilo da tu bude gospodin Lazar Krstić, jer je verovatno, ako je preuzeo ministarsku funkciju, sagledao i ovu problematiku. To je ogromna vrednost imovine, gospodine Miroviću, nikako nije mala.Kada mala.Kada se danas govori o 15 miliona bonusa za zaposlene u EPS, to je nešto što je minimalno i mizerno prema ovoj cifri, kada se radi o imovini ovog preduzeća, koja je, opet ponavljam, iz nepoznatog razloga umanjena za 18%.Želim da se vama zahvalim i neću biti na loš način kritičan prema vama, kao što ste vi bili prema poslanicima DS. Želim da vam se zahvalim zato što smo danas dobili još jedno priznanje onoga što Vlada nije radila, odnosno onoga što je radila u prethodnom periodu.Pre vas je ovde u Skupštini bio, braneći Zakon o legalizaciji, gospodin Velimir Ilić. On nam je objasnio da izmena Zakona o legalizaciji nije podneta na vreme, u skladu sa odlukom Ustavnog suda, zato što je bila rekonstrukcija Vlade, pa ministri nisu mogli da daju svoja izjašnjenja. Ja sam se njemu zahvalio na tome zaista. To je ono što mi govorimo već šest meseci.Potpuno meseci.Potpuno je jasno da je i ova izmena današnja došla na ovaj način zato što se mi u Srbiji 14 meseci bavimo raznim temama, od lažne nulte tolerancije po raznim osnovama, departizacije, Maršalovog plana, progona DS, rekonstrukcije, danas smo stigli i do čuda, raznim stvarima koje nisu problem građana, koje ne rešavaju njihove nevolje i raznim stvarima koja nisu rešenja za stanje u kom se ovo društvo nalazi.Uporno vas pozivamo da date odgovore na pitanja koja muče građane Srbije. Mi smo u prethodnih nekoliko dana, predložili ovoj skupštini ovom parlamentu nekoliko zakonskih predloga. Čule su se ovde primedbe kolega iz pozicije kako zato što su poslanici DS podneli amandmane skupština će imati tobož velike troškove radiće još jedan dan. Zašto nije prihvaćen predlog poslanika DS o Izmeni zakona o visokom obrazovanju, pa bi onda smanjili troškove. To je jedna potpuna zamena teza, potpuni nonsens i zaista je neprihvatljivo na taj način polemisati sa poslanicima opozicije.Gospodine opozicije.Gospodine Miroviću, nama je žao što 14 meseci govorimo ovde istinu, i što vi, na razne načine, pre svega progonom kroz svoje tabloidne medije i kroz institucije na koje vršite pritisak, pokušavate da ućutkate DS. Na vašu žalost, baš u tome nećete uspeti, i mi ćemo nastaviti da iznosimo činjenice koje su važne za život građana Srbije.Mislim Srbije.Mislim da je još jedan dokaz načina na koji ova, što bi rekao moj kolega Milivojević, najgora vlada od dolaska Južnih Slovena na ove prostore, na koji način ona sprovodi državnu politiku, je ovaj predlog zakona. Hvala.

Vi sada iznosite neke sasvim nove teze, o tabloidnim medijima, o nekakvom nasilju nad vama, ili nad DS, iako to iako to nije tema dnevnog reda.Moram da vam kažem da Vlada Republike Srbije ne kontroliše medije. Štampa je slobodna u našoj zemlji, verovatno ste vezani kroz političko delovanje za neki raniji period kada je kontrola medija bila izuzetno prisutna u našem društvu, što se može videti najjednostavniji način, kroz Agenciju za privredne registre, ili kroz odnos pojedinih preduzeća koja zakupljivala medijski prostor pod određenim uslovima, i time držala, praktično, monopol nad finansijskim uticajem nad tom sferom. Danas to više nije slučaj.Smatram da je današnja rasprava u kojoj, makar sa moje strane, niste mogli da čujete ni jednu jedinu oporu i grubu reč, pokazala upravo suprotno u odnosu na ono što ste govorili i što ste hteli da Vladi Republike Srbije i vladajućim partijama stavite na teret.Dakle, možete slobodno da kažete šta mislite ali povod za vaše obraćanje je više nego mali, produžavamo rok važenja jednog člana, jednog zakona, i ta vrsta izazova koji vi sada upućujete da razgovaramo i o drugim pitanjima, a od toga ne bežim, jednostavno nije primerena ni današnjem dnevnom redu, niti za nju sa vaše strane postoje argumenti. **Ivan Jovanović** Zahvaljujem na odgovoru, ali čini mi se da on nije bio na pravo pitanje. Govorio sam o tabloidnim medijima i vi to odlično znate.Dobro, hajde da se vratimo na temu o kojoj sam govorio. Šta je sa imovinom države Srbije na Kopaoniku, na primer hotelom koji je prodat za 30% tržišne vrednosti, direktnom pogodbom. To je imovina, takođe javna imovina. Šta je sa javnim preduzećem „Srbijagas“, sa spornim nabavkama od 20 milijardi. Šta je sa 24 privatizacije u Srbiji u kojima DS u to vreme nije vršila vlast u Republici Srbiji, a sprovedene su, o kojima se govori, zašto se to ne rešava?Na kraju da vam postavim pitanje koje sam u toku diskusije vama preneo, a nisam dobio ni komentar. Zašto je nova Vlada, odnosno nov menadžment EPS-a 1. decembra 2012. godine linearno smanjio vrednost imovine ovog preduzeća za 18%?

prema i prema programu rada JP „Srbijagas“ ali i prema velikoj razlici u ceni koja postoji između uvozne cene gasa, treba i taj deo objektivno posmatrati i cene gasa koja se isporučuje našim građanima, kao što treba objektivno posmatrati i eventualne nepravilnosti koje je državni revizor pronašao u poslovanju JP „Srbijagas“. Naravno i na osnovu, kao što ste obavešteni, izveštaja državnog revizora, u toku je kontrola tog preduzeća od strane odgovarajućih organa Republike Srbije.Sve što je vezano za spornih 24 privatizacije, o tome već mesecima pričamo. Predmet je analize, odgovarajućih provera, istraga. Kada je reč o rezultatima, pojedinih istraga, javnosti su obelodanjene činjenice, a najveći deo će biti poznat do kraja 2013. godine. Mislim da sam vam odgovorio na sva pitanja.

ima reč. **Igor Mirović** U ovom trenutku sada ne mogu da vam kažem zašto je to urađeno. Da li je poslovodstvo uradilo neku vrstu knjigovodstvenog obračuna koje je čisto finansijske prirode ili postoji nekakav drugi investicioni plan, ali mogu da prihvatim u ime i ministarstva i Vlade da vam u pisanom obliku dostavim odgovor na to pitanje u roku koji je propisan Poslovnikom.

i mišljenja o pojedinim zakonskim predlozima ali i vas i ostale kolege i prethodnog govornika ću pozvati da su pitanja Vladi poslednjeg četvrtka u mesecu, po Poslovniku koji nije pravila SNS ni ova većina, već je napravljen u prethodnom sazivu. Pitanja Vladi se postavljaju o širokim i različitim temama kada je Vlada ovde prisutna, a ne vidim nikakvu konekciju sa time da li je nešto smanjeno, jeste smanjeno, šta je sa time urađeno sa Zakonom o izmenama Zakona o javnoj svojini, gde se taj rok produžava za godinu dana.Znači, cenim interpretaciju, cenim širinu, cenim pitanja koja se postavljaju, ali postavljanja pitanja Vladi su poslednjeg četvrtka u mesecu. Budite strpljivi taj poslednji četvrtak u mesecu ide. Nikada nismo izbegli takvu organizaciju sednice, ali pretvarati svaku sednicu u pitanja Vladi mislim da je najgrublje kršenje Poslovnika. Hvala. Smatram da nije povređen član 106. Poslovnika, s obzirom da je pitanje koje je postavio gospodine Jovanović bilo po pitanju svojine, tako da ja drugačije tumačim od vas gospodine Babiću.Reč ne bih želeo niti imam pravo da ocenjujem poslaničku debatu, posebno opravdanost predsedavajućeg da vodi sednicu. Ono što mogu samo da kažem da je Vlada uvek i svi ministri koji prisustvuju sednicama da smo uvek spremni da odgovorimo na sva pitanja. Ako to danas nije poslovnički moguće onda ćemo odgovoriti na sednici na kojoj je to moguće. Dakle, ne bežimo od odgovora ni na jedno pitanje i bez obzira što je kolega Babić formalno u pravu, samo sam želeo to da podvučem i nama otvorena igra,

iz najveće vladajuće stranke. Prosto, mislim da je važno oko ovih rokova ako se kaže da je za godinu dana vrednost jednog našeg najvećeg javnog preduzeća knjigovodstveno smanjena, tu ste u pravu za 18% linearno, voleo bih da znam zašto? To je vezano za ovaj zakon, vezano za rokove, važno je treba da pratite temu.Znači, vrlo je važno zato što i državni revizor kada radi reviziju, traži da imovina stoji u finansijskim bilansima i mi kršimo više zakona ako se to ne radi. I prosto, iz tog razloga sam pitao gospodina ministra, on mi je odgovorio, ne shvatam vašu nervozu, osim ako se niste prepoznali u ovoj privatizaciji EPS. **Vesna Kovač** Hvala.Reč ima narodni poslanik Srđan Milivojević. Izvolite. Poštovana gospođo predsedavajuća, poštovani gospodine ministre, dobrodošli u Narodnu skupštinu po prvi put u svojstvu ministra koji učestvuje u raspravu i diskusiji.Dame i gospodo narodni poslanici, današnja rasprava na najbolji način oslikava rasulo, haos koji je nastao u Republici Srbiji zbog neefikasnog činjenja jedne neshvatljive pojave koja nije zabeležena u analima srpskog parlamentarizma.Mi danas svedočimo kako izgleda opstrukcija parlamentarnog rada od strane vladajuće većine. To nijedan parlament do sada nije zabeležio da vladajuća većina, da Vlada Republike Srbije i najjača parlamentarna stranka pokušavaju da opstruiraju parlamentarni rad.I onda kada postavimo pitanje – zašto radimo u nedelju? Ne postavljamo mi to pitanje, mi možemo da radimo i nedeljom, i subotom, i noću, i na Novu godinu, ali smo mogli da radimo i juče, mogli smo da radimo i prošle nedelje, mogli smo da radimo i u septembru. Nije tačno da nismo imali šta da radimo i oko čega da se sastanemo, mi smo zakone predložili, ali vi niste hteli da ih prihvatite. Mogli ste makar ovu izmenu da donesete, ovog zakona, da ne čekamo minut do 12, pa da onda na vrat-na nos dva puta u roku od tri dana dajemo zakonski predlog pa se onda predomislite pa date drugi zakonski predlog, to je veoma ružna slika koju ste nam poslali.Međutim, šta očekivati od vladajuće stranke koja je opoziciju provela opstruirajući parlamentarni rad, podnoseći po 3.000 amandmana iako se tog perioda svog života ne rado sećaju. Zašto mi danas raspravljamo o izmenama Zakona o javnoj svojini, dan pre nego što ovaj zakon predviđa neke rokove koji su vrlo konsekventni za javna preduzeća koja nisu bila u stanju da ih sprovedu?Nama se danas spočitava da je ovaj zakon donela prethodna Vlada sa tendencijom da navodno padne taj zakonski rok u nedelju i da nakon toga nastane smak sveta. Mi smo zakon donosili prema sopstvenoj meri, prema sopstvenoj efikasnosti, trudu i naporima da ovu zemlju upriličimo kao pristojnu zemlju. Nismo očekivali da će posle nas doći trutovi koji nisu u stanju da sprovedu zakon. Šta mogu da vam kažem?(Zoran trutovi?)Ako niste dobro čuli, drago mi je da ste ponovili, to sam kazao jer Vlada je zaokupljena bitkom za plenom, za raspodelom plena. Vlada koju je obuzela nezajažljiva čežnja za još većom vlašću, sa još većim privilegijama, pa svoju alavost, halapljivost i pohlepu kada je reč o gomilanju funkcija, pokušava da prikrije serviranje priča o odgovornošću, mora da bude odgovorna za rokove koje zakon propisuje, vi to niste uradili. Vi ste se suviše bavili kako ćete rekonstruisati Vladu. Šest meseci ste pravili planove, nakon toga ste utvrdili da ste izabrali nesposobne ministre, pa ste se šest meseci rekonstruisali, pa ćete sada još šest meseci da pravite planove i da odložite rokove za sprovođenje zakona isključivo iz razloga sopstvene nesposobnosti.Sada, da postavim šest pitanja na kojih bih želeo šest konkretnih odgovora, ne od vas gospodine ministre, vi ste tek danas ovde u parlamentu i nemojte mi zameriti što mnogo neću komunicirati sa vama, jer ja ovde imam one kojima ova pitanja upućujem u ime građana koji su nas delegirali u ovu Skupštinu.Dakle, prvo, zašto donosite predlog izmena ovog zakona u minut do 12? Zašto vaši poslanici umesto što brukaju parlament iznoseći insinuacije da se ovde poslanici opozicije služe neprimerenim gestovima, nisu seli i pročitali zakon i dali predlog priprema zakona. To je mnogo bolje nego da degradiraju instituciju u kojoj svi zajedno sedimo i kojom smo mukom gradili, a koju ste vi sa velikom vrednošću narušavali tokom vašeg opozicionog rada.Zašto niste vaše zvezde u usponu upozorili da ne trebaju da menjaju konobare u skupštinskom restoranu, kao što su juče uradili, nego da menjaju zakonske rokove? To je mnogo primerenija skupštinska aktivnost nego što se ovo danas radi. Moram da vas pitam, zašto vi niste shvatili da ovaj rok ističe 6. oktobra u ponedeljak i čekali ste petak da date izmene zakona? Što to niste uradili prošle nedelje? Ni jednu sednicu nismo održali u septembru posle rekonstrukcije Vlade, ni dalje da vas pitam nekoliko još važnih pitanja. Treće pitanje, kojim ste se razlozima rukovodili kada ste donosili izmene ovog zakona? Kako nam je kazao ministar, čuli smo jutros u obrazloženju, razlozi za izmenu ovih rokova su bili to što pojedini direktori javnih preduzeća dve godine nisu bili u stanju da pokažu elementarnu zainteresovanost za imovinu koja im je poverena na upravljanje.Znate, građani Srbije, kada vi dve godine ne pokažete zainteresovanost da ispoštujete neku zakonsku normu i za nešto što vam pripada, država u svom ophođenju prema vama se ponaša kao da vas to ne interesuje pa vam to pravo oduzme.Ako javna preduzeća i ti v.d. direktori javnih preduzeća koji su izabrani mimo partijskih konkursa i partijskih knjižica nisu pokazali zainteresovanost za imovinu koja im je poverena na upravljanje, red je da im se ta imovina oduzme i što je mnogo važnije da se protiv njih podnese krivična prijava zato što se na jedan neodgovoran način ponašaju prema imovini građana Republike Srbije koja je njima baš poverena.Šta će političke stranke koje ovih dana užurbano špartaju Srbijom i ocenjuju rad ministara, predsednika opština, gradonačelnika, javnih preduzeća, reći o tim direktorima javnih preduzeća? Da vas pitam, u kojoj to departizovanoj državi političke stranke ocenjuju rad javnih preduzeća, postavljaju direktore tih javnih preduzeća? Samo u partokratiji.Nemojte slučajno da vam padne napamet da uperite prst u nas iz DS pa da kažete – šta ste vi radili? Čekajte, vi ste došli na priči da ste bolji od nas, pametniji, vredniji, da ćete uraditi departizaciju, da ćete promeniti to, da će ta rogobatna javna preduzeća koja su večiti gubitaši, konsolidovati, staviti na noge, da će ona potrčati maratonsku tržišnu utakmicu.Pitanje utakmicu.Pitanje dalje, ko su direktori koji nisu ispunili svoju zakonsku obavezu da utvrde koja je imovina koja im pripada? Dajte nam imena i prezimena. Da li su to ove trošadžije po kafanama što jedu šampinjone i što su guščiju džigericu otkrili u pedesetoj godini života? Molim vas, ja razumem da mnogo gledaju u jelovnik i kubanske cigare i dim od kubanskih cigara zaklanja onaj spisak imovine javnih preduzeća, ali građane Srbije zanima kad neko ima vremena da ode u „Franš“ i napravi račun od 3.000 evra za ručak, valjda ima vremena ujutru kad dođe na posao da pogleda šta mu je sve od imovine povereno u ime građana Republike Srbije da time upravlja. Ne moramo da čekamo minut do 12 da to utvrđujemo i da to ispravljamo.Imam

vas.Imam pitanje za njih dvojicu da li će ovaj zakon važiti kada se pređe Vulinova granica i dođe u Kosovsku Mitrovicu?Da li znate kako zovu administrativni prelaz? Vulinova granica. Da li ćemo utvrditi imovinu javnih preduzeća na Kosovu i Metohiji, kolika je, u kom je obimu, šta je sa njom, ko njom gazduje, od kada njom gazduje, ko je tu imovinu kome ostavio, kako?Vi se igrate državom. Neki su mi zamerili da se igram na kompjuteru. Kamo sreće da vi znate da igrate igrice na kompjuteru, umesto što se igrate sa državom. Kompjuter je jeftina igračka. Srbija je skupa igračka i uopšte nije igračka. Plaćena je krvlju naših predaka. Svaki grumen ove zemlje kojim se vi igrate natopljen je krvlju da bi Srbija bila to što jeste, ne da bi se vi igrali njom, već da bi je pazili, da bi uvećavali njenu imovinu, da bi pravilno raspolagali imovinom koja vam je poverena. Ona nije vaša. Ona jednako pripada onim herojima sa Košara koji su izginuli, koliko i vama, koji se sada smejete, jer vama je to smešno.Moram još nešto da vas pitam. Dok sada preispitujete direktore javnih preduzeća, kada ćete izabrati te direktore javnih preduzeća u skladu sa konkursom? Da mi ne zameri kolega Bojan Đurić, citiraću njegovo pitanje. Što je ovaj rok trajao 24 meseca ili dve godine? On ističe u nedelju, a od izbora prošle Vlade, od navodno konstituisanja nove politike, od navodnog zavođenja reda u javnom sektoru prošlo je više od 14 meseci. Dakle, ljudi koje ste vi tamo imenovali ili ljudi koje vi tamo tolerišete nisu radili ono što je bila njihova zakonska obaveza.Sada vas pitam ja, da ste sproveli Zakon o javnim preduzećima onako kako u njemu piše, da ste do 30. juna raspisali konkurs, izabrali direktore, oni bi imali dovoljno vremena da sami kažu da ovaj zakon nije dobar, da ne valja. Zašto ste podneli dva zakonska predloga? Prvi zakonski predlog je produžavao rok na dve i po godine, drugi na tri godine. Hoćete li ja da vam kažem kako treba da vam glasi zakon? Danom pada ove Vlade treba početi da se primenjuje ovaj zakon, jer ova Vlada je najgora od dolaska južnih Slovena na Balkan. Ova Vlada nije u stanju da uradi ništa na sprovođenju ovog zakona. Čuo sam u Kruševcu rečenicu vašeg predsednika stranke – biće bolje jednog dana. Pa, da bude bolje dva dana sa vama ne može, samo jednog dana može biti bolje.Znate,

je i rezultat nebrige Vlade prema imovini, doživljavanje politike kao privilegije, a ne kao odgovornosti, borbom za te privilegije, odnosom prema javnim preduzećima kao Alajbegovoj slami i, nažalost, to je vaše ogledalo. Ovaj zakon i ova današnja rasprava je pre svega ogledalo SNS i njihovog odnosa prema imovini Republike Srbije. Taj odnos staje u samo dve reči – bruka i sramota. Hvala.

Opet smo čuli sve, ali ništa o zakonu. Čuli smo i o Košarama, čuli smo i o administrativnoj liniji.Obavestiću prethodnog govornika da administrativna linija nije granica, ali je vaš kolega iz poslaničke grupe potpisao Sporazum o integrisanom upravljanju granicom, tako da nismo mi mogli da uspostavimo ništa što vaš kolega već pre toga nije potpisao.Hvalili

čedo prethodne Vlade i da je najbolji na svetu, a sada kažete zbog čega ti direktori, koji nisu iskoristili to pravo upisa imovine, zašto protiv njih nije podneta krivična prijava. Da li to piše u tom zakonu? Da li vi na ovaj način tražite da mi kršimo zakon?Sa druge strane, pošto ste imali nekoliko pitanja, imam i ja pitanja za vas. Da li su u Gradu Beogradu izabrani direktori po konkursu vanpartijski? Da li je gospodin Ćeran iskoristio prava i obaveze iz ovog zakona? Cvijo Babić, potpredsednici Gradskog odbora DS i da ne nabrajam druge? Da li su oni to uradili, pa da se legitimišete, pa da kažete – evo, vidite kako mi to radimo, a vi niste uradili? To boli i to ne sme da se pominje, to je revanšizam. To nije revanšizam, to je podsećanje sve do onog trenutka dok svoju političku cenu takvih nemarnih stvari ne budete platili.Možete teatralno da nastupate ovde koliko hoćete. Možete mržnju bilo kakvim gestovima da pokazujete. Što veću mržnju pokazujete prema svim učesnicima ovog doma, pokazujete mržnju prema građanima Srbije, a građani Srbije su želeli promene. Za te promene su glasali. Mržnjom prema SNS pokazujete mržnju prema Srbiji.

ne citiram izjave predsednika Nikolića i potpredsednika Vučića, koji su najzad, posle tornada vaših neistina, ustanovili da ništa nije potpisano. Samo ste vi potpisivali, niko drugi. Mi ništa nismo potpisali i to smo i to smo već nekoliko puta ovde ponovili u ovoj skupštini gde smo mi podnosili redovno izveštaje, za razliku od vaše vlasti kojoj to ne pada na pamet.Ne volim da pričam volim da pričam o ovoj temi zato što u suštini ona samo pokazuje vašu nekonzistentnost, a ne našu. Svaki put mi date tako jednu finu loptu za volej, a znate da ova tema uopšte nije ni bitna za ovu tačku dnevnog reda, niti za ovo zasedanje trenutno, niti za bilo šta, ali u toj želji da pokažete da su oni pre vas bili u svemu lošiji, pa čak i izdajnici srpskog naroda, ne prezate od bilo čega. bilo čega. Vreme je da to prestanete da radite i da kažete ovom narodu šta ste vi uradili. To je suština – kažite narodu šta ste uradili za 14 meseci.Evo, sedi iza vas kolega koji isto može to da kaže, ali on neće klimati glavom, za razliku od vas, zato što zna, jer živi tamo i zna šta ste uradili. Poslali ste čoveka u crnom kombinezonu da ljude deli na dobre i loše Srbe. To ste uradili. To je istina.Nemojte da pričate takve stvari i da zloupotrebljavate govornicu iznoseći neistine i ponovo pričati o mržnji. Niko vas ne mrzi, ni vas, ni vašu stranku, ni vašeg predsednika. Iznosimo ono što građane tišti, a nemaju prilike bilo gde kome da kažu, jer ste sve zatvorili za ovaj narod. **Vesna Kovač** Hvala.Narodni poslanik Marko Atlagić, povreda Poslovnika. Gospođo predsedavajuća, pozivam se na član 107. dostojanstvo Narodne skupštine.Mislim da ste prekršili ovaj član kada je gospodin Milivojević govorio, jer je nekoliko puta povredio

Ovo nije jedini put da nas vređa kao narodne poslanike, što je nedostatak demokratske kulture narodnog poslanika. Dakle, tu je reč zaista izrekao.Na kraju, malo mu je što su njegove kolege za ove četiri, pet godine uništile sadašnjost, budućnost dece naše, a da su ostali još samo godinu dana na vlasti, uništili bi naše korene. Hvala.

Volim i vas, gospodine Babiću. Drag mi je svaki čovek koji diše gočki vazduh, doduše sad izgleda mnogo manje dišete gočki vazduh, a više hlorisanu vodu u bazenima, ali i dalje ste mi dragi. Volim vas. Ali, znate, nemojte da koristite teške reči – mržnja. Nemojte da svaku kritiku doživljavate kao mržnju.Ako očekujete da mi budemo ono što ste vi kada dođe Aleksandar Vučić, pa klimate glavom kad on svaki put nešto kaže, Demokratska stranka nije Efet efendija. To je turski sultan imao Efet efendiju, šta god on kaže, oni klimaju glavom. Nama dozvolite da mislimo tom glavom, a ne da klimamo. Dozvolite nam da vam kažemo sve ono što mislimo i što osećamo.Nemojte da se pozivate na rejting, da se krijete iza rejtinga. Krijte se iza nečega drugoga, a ne iza rejtinga. Ali, kada god izađete pred građane, ispred vas stavite rezultate rada i onoga što ste uradili. Rejting je varljiva stvar. Znate kakav smo mi rejting imali pred majske izbore, da ne pričam o tome. Da ne pričam o drugim političkim strankama koje su imale odličan rejting. Šta znači rejting? Kad god Aleksandru Vučiću rejting poraste 2%, standard u Srbiji padne 50%. To nije dobro za Srbiju. Možda je dobro za vas, a za ovu zemlju nije dobro.Stoga ne očekujte od mene da vam klimam glavom, niti da me optužujete da vas mrzim. Čovek sam hrišćanin iz Kruševca, vi ste iz Vrnjačke Banje, barem mi možemo da se volimo i poštujemo. Ne moramo isto da mislimo. Možda vas boli istina koju izgovaram, ali nemojte da doživljavate kao mržnju. To što vam ja kažem, bolje da vam kažem ja, nego građani Srbije na izborima. Hvala. **Vesna Kovač** Reč ima Jedini rejting koji je moguć, prepoznatljiv i cenjen su izbori. Kažite jedne izbore u proteklih godinu dana, u proteklih 14 meseci, gde su to građani rekli tim tonom i na taj način kako bi vi želeli da predstavite, jel su tako građani rekli u Zemunu možda? Jel su tako građani rekli u Zaječaru gde ni cenzus niste prešli? S kojim pravom to govorite? Dva posto raste rejting, ne znam koliko posto pada standard građana. Samo vi to prepoznajte.Građani na izborima demokratski, tamo gde i treba da pokažu šta misle o političarima i o našim politikama, pokazuju trend od 40 i nešto, 50% i vaš od 3% u Zaječaru. Šta je to? To je za vas nedovoljan uzorak. Tamo ne žive ljudi. Tamo živi neko drugi. Tamo ne žive Srbi. Ko živi tamo?Medijsko pojavljivanje, proteklih nedelju dana sam bio gost u tri emisije, od te tri emisije u dve su bili predstavnici Demokratske stranke. Ne kažem da tako ne treba da bude. Treba da se čuje jedna i druga strana, i alternativa. U jednoj je bio i gospodin Đurić, znam da ćete iskoristiti ovo kao pravo na repliku. Treba tako da bude, ali nemojte ponovo stavljati ljudima u Srbiji neke druge naočare i reći – ne nije tako, kada otvore novine, pa vide da ste na svakoj drugoj strani,

i uradio sve što je trebao da uradi? Cvijo Babić, da li su izabrani direktori u Beogradu po konkursu, ili po partijskom ključu? Čiji su to direktori? Ko ih je postavio?

prosto…Neprimerene da mi sada razgovaramo o tome kome je takav rejting, ko šta očekuje. Dajte da se vratimo, koliko ja znam nama je tema dnevnog reda Zakon o javnoj svojini. Ministar je tu, dajte da završimo posao. Zaista ne mislim da je bilo ko od nas ovde dokon. Verujte ja imam gomilu obaveza koje me očekuju. Dajte da završimo ovo.Vi uporno puštate da oni vode svoje razgovore na način na koji to njima odgovara. Znam da nas gledaju, ali mislim da postoji Poslovnik, držimo se njega.

Ovim bih završio poštovana gospođo predsedavajuća. Uvažio bih apel i koleginice iz PUPS-a, ali i ostalih kolega.Samo ću vam ovo kazati. To sam vam i malopre kazao u diskusiji, a sada ću ponoviti. Nemojte govoriti – to ste i vi radili, to radite i vi. Vi ste kazali da ste bolji od nas, vredniji, organizovaniji, pametniji, sposobniji i samo pričajte građanima Srbije kako sprovodite u delo to što ste tvrdili. Sada se pokazuje da su to bile predizborne bajke, da je to bila magla koja se raspršila onog trenutka kada ste videli fotelje. Od tog obećanja nema ništa. Birate se po partijskim linijama, po partijskim funkcijama, po partijskim kadrovima. Sami sebe hvalite.Mi nemamo ništa od toga što Aleksandar Vučić popreko gleda direktora EPS-a na javnim skupovima. Imali bi nešto od toga kada biste doneli odluku da ga smenite, zbog onih 15 miliona evra isplaćenih mimo zakona. Onda bismo znali da uvodite red u državi prvo od sebe, a ne tako što hapsite Ćerana koji je razrešio najveće afere u „Kolubari“.Dakle, da se vratimo na posao, vaš posao. Vi radite posao, a mi vas kritikujemo na način za koji smatramo da je dobro za Republiku Srbiju i njene građane zbog načina na koji ne radite posao. Dakle smatrate da radite posao, mi smo uvereni da ne radite posao.

Babić** Ponavljaću sve dok neko ne shvati pitanje. Zakon o izmeni zakona o javnoj svojini, da li je on ispoštovan za partijske kadrove DS i Dragana Đilasa u gradu Beogradu? Da li je ovaj zakon konzumirao Cvijo Babić, direktor „Beogradskog vodovoda i kanalizacije“? Da li je ovaj zakon ispoštovao Ćeran

Onda se legitimišite da možete da komentarišete bilo čije preke poglede. Svaki vaš nastup kruni taj vaš vazdušni imaginarni rejting na kojem živite u iluziji. Radujem se svakom vašem nastupu, svakoj vašoj nervozi, svakoj vašoj

Pitam vas isto tako, da li ste spremni sa istim žarom, vikom i pozivanjem na rejting, Zaječar i ne znam šta da pričate o tom istom Zaječaru? Da li ste spremni da pričate o tome kako je vaš gradonačelnik tj. predsednik skupštine grada odmah uplatio svojoj televiziji pare?

spomenite Prostrana u „Jugo importu“, spomenite pola Batajnice i Zemuna koje ste prebacili u „Jugo import“, SDPR, spomenite ko je primljen od njih na konkurs i kojim kolima dolaze na posao. Spomenite da sin direktora „Železnica“ radi tamo od nedavno, ide džipom železnice na posao. Što to ne spomenete? Što ne spomene niz drugih preduzeća. Gde ste ušli trava ne raste. Rastu samo naprednjaci. Para nema. Javnih nabavki nema. Posla nema. Virmana nema. Putnih naloga ima.

jer treba da se obrišu suze za prošlim vremenima, baš tih virmana, trošenja sredstava, bahatisanja godinama unazad. Mislite sada to što ste sve izrekli, a podsetiću vas, za istom govornicom se izrekli da nije podignuta ni jedna optužnica, da nije potvrđena ni jedna optužnica, a onda kada je došao Izveštaj Specijalnog suda za organizovani kriminal o podignutih i potvrđenih 180 optužnica, puj pik - ne važi se. Nemojte da nas podsećate na ružnu prošlost. Mi našu, sve što smo loše radili, platili smo na izborima. E, pa ne

Zašto ste glasali, ako je to toliko strašno, ako je to toliko loše? Ali, za razliku od vas, gospodine Stefanoviću, nećemo jednu stvar pričati u Briselu, drugu u Moskvi, treću u Vašingtonu, četvrtu u Beogradu, petu držati testeru kada su se balvani obarali dole, a šesto misliti. To nikada. Ono što kažemo, toga se i držimo, i u Beogradu i na svakoj drugoj destinaciji.Opet

da bilo kom izabranom poslaniku kaže – kvalifikujte se da biste o nečemu govorili. Ovde su svi narodni poslanici izabrani i kvalifikovali su se time što su izborne liste na kojima su bili prešle izborni prag, su time ušli u parlament i svi narodni poslanici imaju pravo da govore u ovoj skupštini u skladu sa Poslovnikom.Molim vas da se vratimo na temu dnevnog reda. Neću ukazivati na čudno obećanje gospodina Babića da će sutra poneti nešto gospodinu Stefanoviću. Mislim da sutra, nažalost, ne radi Skupština, a to je posledica loše organizacije rada i postupanja gospodina Stefanovića. Zaista sada prekidamo repliku i molim da se vratimo na temu dnevnog reda.Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. politika je bavljenje javnim poslom. Na izborima se kandidujemo da se bavimo tim javnim poslom i u tom bavljenju javnim poslom upravljamo javnom svojinom i budžetima, finansijskim sredstvima i imovinom.Danas produžujemo rok za godinu dana da se ta svojina upiše. Ni prilikom predlaganja i odbrane ovog zakona nismo svaljivali krivicu na prethodnu vlast zašto nije iskoristila godinu dana i po zakonu koji su sami doneli upisali tu svojinu. I dan danas drže vlast po Vojvodini gotovo u 70% opština. Ne vidim da su nešto napredovali u ove zadnje dve godine. Ako se rok produžava za upis javne svojine, ako se produžava sadašnjoj vlasti, produžava se i bivšoj, odnosno vlasti na lokalima, raznim koalicijama, tako da tako da sam na neki način iznenađen količinom žuči koja je ovde prosuta zbog brige koja je iskazana za javnu svojinu.Javna svojina, javna imovina je stvarno bila i predmet plena i alavosti i pohlepe. Mogu da navedem primere, Mogu da navedem primere, npr. Izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije gospođe Barać, koja je govorila o arčenju te javne svojine u korist privatnih biznisa. Nije tajna da je u prošloj vlasti javna svojina korišćena za privatne biznise funkcionera koji su bili dužni da se staraju o javnoj svojini, a ne o privatnoj. Nije tajna, postoji izveštaj SBPOK 29 iz 2011. godine, koji govori o tome da su javni funkcioneri, najviši partijski funkcioneri i javni funkcioneri u našem najvećem gradu, u našem glavnom gradu, sklapali kao javni funkcioneri poslove sa svojim privatnim firmama.O tome govori Izveštaj o javnoj svojini i Izveštaj SBPOK, da je privatna firma vodećeg čoveka u našem glavnom gradu i lidere jedne stranke, da je kao funkcioner sklapao poslove sa javnim ustanovama i javnim preduzećima, pa recimo, štampani materijali za Gradsku skupštinu od strane njegove privatne firme „Big print“, pa je štampan materijal Biblioteku grada Beograda, pa je štampan za Kulturni centar Beograd, pa je štampan za Dom omladine, pa za većinu pozorišta, za Turističku organizaciju. To je izveštaj SBPOK koji kaže da je partijski lider jedne moćne partije koja trenutno nije u državi na vlasti, ali je na vlasti u mnogim lokalnim samoupravama i još uvek je na vlasti u Beogradu, ne da nije upisala javnu svojinu, nego je baš ta javna svojina bila predmet plena, pohlepnosti, alavosti, kako se to ovde reklo.Hoću da podržim takvu vrstu nastupa, tim pre što u tom izveštaju piše

u privatnim poslovima, ne upisujući javnu svojinu i ne razlikujući je, presipajući je najverovatnije u privatnu, prihodovao od 2005. godine samo na dve firme do 2012. godine milijardu i 87 miliona dolara, što je prevedeno na dinare preko 120 milijardi dinara.Mislim dinara.Mislim da kad su nas građani birali da se bavimo javnim poslom, da smo za to dobili platu, da smo trebali da čuvamo javnu svojinu, a ne da od nje presipanje pravimo svoje privatne biznise.Samo u jednoj godini

plenu, alavosti, pohlepe nove vlasti po pitanju javne svojine. Stvarno ne znam šta bi mi trebalo da kažemo o rasulu, haosu, beznađu i državi bez šansi, koju smo zatekli bez ikakvih šansi za naše građane. Bil Gejts jeste bio bogataš, napravio je međunarodne poslove, milijarde i onda je rešio da to podeli sa siromašnima.Kod nas jeste bilo obrnuto. Kod nas su na javnom poslu pravili milijarde otimajući od siromašnih i ne pada im na pamet da makar jedan deo javne svojine koja se prelila u privatne džepove preko javnih funkcija, koje su koristili za privatne biznise, vrate siromašnim građanima odakle su taj novac uzeli, ostavljajući hiljade i hiljade ljudi bez posla zahvaljujući alavosti, gramzivosti i pohlepi.Na kraju da zaključim, veoma sam uvređen zbog moje rodbine i prijatelja koji su bili na Košarama. Ovde o Košarama priča čovek kome 1999. godine nisu smeli da daju pušku jer nisu znali na koju će stranu pucati. Sada vidim koja je razlika između Košara i kokošara. Hvala.

Stepen besmislenosti, iznetih laži i uvreda ovde zaista ne znam da li je viđen skoro u našoj Skupštini. Svaki put ponavljam mojim kolegama da ne treba da odgovaramo na ovakve stvari, jer koliko više se ponavljaju to gore po one koji ih iznose. Niko živ više u osiromašenoj i uništenoj Srbiji ne želi da sluša o tome koliko je prošla Vlada bila neuspešna, već želi da sluša koliko će ova Vlada biti uspešna i šta ćete uraditi i šta ste uradili za 14 meseci. Uradili ste malo. Uradili ste skoro ništa. I dalje tvrdim da nema nijedna optužnica za organizovani kriminal u delima opšteg kriminaliteta. Ponavljam to još jednom. Stojim iza toga, kao što stojim u citatu reči gospodina Vučića ovde rečenih – da je BIA podnela 89 optužnica, a zna se da to može da radi samo tužilaštvo.Prema tome, to su stvari o kojima moramo govoriti na argumentovan način. Potežu se stvari, čini mi se, neprimerene i stvari koje smo ostavili davno iza nas jer nije zgodno da na optužbe ovakve i laži mi izlazimo sa našim optužbama i podsećanjima na njihovu prošlost i na njihove stanove i na njihovu vladu dok su neki od nas nosili uniformu po drugi put. Sramota je da se gađamo sa takvim stvarima, jer pretpostavljamo da svi jednako volimo ovu zemlju i da smo spremni za nju da uradimo sve i manje od toga.Ako mislite da ljude tako žigošete uz poznate vaše optužbe da smo lopovi, kriminalci i sve ostalo što nam govorite svaki dan, otišli ste gospodo duboko u močvaru vaših

put kada predstavnici jedne političke stranke pomenu Košare poredeći Košare i kokošare treba da znaju da ismevaju plač udovica, lelek siročića, crne marame majki koje su tamo ostavile svoju decu. Crnina je bila narodna nošnja u Kruševcu u vreme kada ste vladali ovom zemljom, a sada se smejete tom periodu i poredite Košare i kokošare. Stvarno je sramota. To ni od koga nisam očekivao u ovom parlamentu. Očekivao sam da neko spusti glavu i gleda u pod kada se pomenu Košare.To da li je meni neko smeo da da pušku ili ne, meni je za izdajnike srpstva bila dovoljna motka i to sam 5. oktobra pokazao. Hvala.

a sada više neću. Sada sam se javio da poslanici najveće opozicione stranke otvoreno kažu ovaj je kriv, a ovaj je nevin. Ako ćemo da uspostavimo neke parametre ponašanja u Skupštini, hajde onda da ih zajednički

Dame i gospodo narodni poslanici, ne znam kako je prethodni govornik uopšte dobio pravo na repliku, ali to je diskreciono pravo predsedavajućeg i u to neću ulaziti.Govorio sam o tome da je deo moje rodbine i komšija pretrpeo ozbiljne rane na Košarama braneći se od onih koje su neki ozbiljno podržavali,

da prigovori na nedostatku patriotskog stava, što je gotovo neprihvatljivo. nijednog trenutka nisam izgovorio ono što je pogrešno protumačeno, odnosno što je meni prilepljeno.Takođe sam očekivao da oni posle mog izlaganja kao stranka levice, socijalne pravde itd. kažu šta nije tačno od onoga što sam rekao iznoseći podatke da onaj ko se zalaže za socijalnu pravdu u ovom opštem siromaštvu, vladajući

Samo sam o tome govorio uopšteno kako se na određen način preko javnih funkcija zahvaljujući alavosti, gramzivosti mogu preko javne funkcije i privatnih firmi napraviti veoma ozbiljni biznisi, a da pri tome nemate, za razliku od Bila Gejtsa, nikakav osećaj da makar deo novca vratite siromašnima. O tome sam govorio i hvala na replici. **Vesna Kovač** Povreda Poslovnika, Bojan Đurić.

da su podržavali bombardovanje ove zemlje, da su podržavali ratni zločin i da su između ostalih odgovorni za smrt nekih ljudi. Mislim da je to nedopustivo, da vređa dostojanstvo ovog parlamenta i da ozbiljno ugrožava bezbednost u ovoj zemlji. To je posebna je vrsta licemerja, a to dolazi od ljudi koji su nakon tog istog bombardovanja ulazili u koaliciju sa onima za koje pretpostavljam da ih optužuju za ovakve stvari. To na stranu. Mislim da to ugrožava bezbednost današnjeg državnog vrha koji vodi pregovore o Kosovu, koji vodi pregovore sa zapadnim zemljama i da nekom ludaku u ovoj zemlji može da da osnov da nekoga smatra izdajnikom i da ko zna šta uradi. Mi smo kroz to prolazili hiljadu puta. Molim vas da sprečite da se na tako nešto huška ponovo u Narodnoj skupštini.

Član 108. Povredili ste Poslovnik jer ste dozvolili bez opomene, nije stvar da li neko ima pravo da iznese svoje mišljenje, apsolutno da ima, ali se radi o tome da je pređena granica u svakom smislu, a vi niste reagovali. Nije dovoljno da sačekamo da gospodin završi pa da pređemo dalje već mi se čini da predsedavajući mora da reaguje i izrekne opomenu

da se vrlo jasna, direktna referenca odnosila na nas da smo mi podržavali NATO bombardovanje. Naravno, znate da to ima i dozu lične uvrede, pošto su mnogi od nas bili u uniformi i branili svoju zemlju. Nemojte, molim vas kao predsedavajućeg, da dozvolite da se takvi ljudi u ovoj Skupštini igraju vrlo opasnim stvarima. Sutra će ponovo da vrate u ovu zemlju takav način razmišljanja, pisanja i govora, pa ćemo onda na ulici da se prebrojavamo ko je pravi Srbin, ko nije, ko je izdajnik, ko nije. To je u svrhu zaštite svih narodnih poslanika koji ovde sede.Molim

u ime poslaničke grupe SNS da otvaram jučerašnje zapisnike i snimke, pa da vidim i da tumačim zašto je neko od poslanika neke druge stranke pokazao srednji prst

uz svo uvažavanje onih koji su nosili jednu vrstu bedževa i drugu vrstu bedževa, koji su nosili u istoriji, govorim u bliskoj istoriji, mislim da danas nije ni vreme ni mesto da govorimo, da otvaramo ta pitanja, a naročito kada je u interesu Srbije da ovaj zakon i zakoni slični ovome pomognu da Srbija krene ka EU onako kako smo svi zajedno definisali.Nemojte da otvaramo više teme koje ne služe na čast mnogima, prebacujući time da je neko drugi kriv. Molim vas, kao predsedavajuću, da prekinete sa time i da zaista vratite

iz razloga. Videli smo kroz ovu raspravu, tokom ovog dana, da ova Vlada, ne samo da nije ništa uradila u proteklih 14 meseci, da uvede red u javne svojine. Pokušali smo tokom ove rasprave da pokažemo da ovo nije samo puka tehnika, kao što je neko rekao, da nije bitno, bože moj, šest meseci gore-dole.

svega ovoga je jedna bitna politika decentralizacije. Verujem da smo ovde jasno pokazali, ne samo da Vlada ne može da se krije iza bilo koga, nego iza sopstvenog nerada. Ovde nije bilo potrebe za nekom velikom ideologijom, nekih kvantum skokova. Ovo je zakon koji treba primeniti. Zakon treba primeniti tako što svako javno preduzeće, svako javno komunalno preduzeće mora u mesecima koji dolaze, ako imate većinu za ovo, a ona će biti bez nas, u sledećih 12 meseci, da radite, da prvo odredite ko je u Vladi zapravo odgovoran, jer umesto ministra finansija, kojeg smo danas očekivali, došao je ministar za regionalni razvoj. To nije direktno njegova ingerencija, mada indirektno prati i pitanje javnih komunalnih preduzeća. Vidimo da se time u Vladi pre svega bavi ministar privrede, da govori o nekim konceptima koji nemaju zakonsko utemeljenje, poput ličnih karti javnih preduzeća.Mislim da sve to treba da se vrati u jedan normalan zakonski okvir i da Vlada formira jednu, recimo, međuresornu grupu, ako jedan ministar ne može sam da radi to i da već krajem godine vidimo dokle ste stigli, ne da bismo kritikovali, jer teško je da bude lošije od trenutne situacije gde i ministar ovde prisutan nije bio u stanju da nam da jedno ime jedne firme koja je do kraja završila ovaj posao.

se osnivač svakog javnog preduzeća na nacionalnom nivou i javnog komunalnog preduzeća na nivou opština i gradova izjasni i kaže – ovo je imovina, pokretna, nepokretna, pa čak i imovina koja danas postoji u nematerijalnom smislu, to su patenti, koja meni pripada, tj. danas sam korisnik, ali po zakonu mislimo da je uputno da budem upisan kao vlasnik. Taj dijalog nije samo pitanje jedne ili druge partije, taj dijalog interesuje sve građane Republike Srbije, jer poslednjih 60 godina od kada je Srbija unutar Jugoslavije izašla iz Drugog svetskog rata imali smo postepenu kumulaciju imovine i proširenje predmeta delovanja javnih preduzeća. To je tako. Birokratije svuda, pa i kod nas, imaju tendenciju da rastu, a nismo imali mehanizam da obezbedimo da taj proces bude uređen i da se nađe optimalna mera bilo čega.Zašto? Zato što je za vreme socijalizma sve bilo društveno, a potom, tokom vladavine SPS i radikala, u drugom delu njihove vladavine, zato što su lokalne samouprave imale drugačije političke boje, došlo se do ekstremne centralizacije imovine, ekstremne centralizacije finansija. Evo nas, deset godina nam je trebalo, i evo 2011. godine se došlo do dva ključna zakona – Zakona o javnoj svojini koji na jasan način vraća zakonito utemeljeno na nivou pokrajine. Danas je bilo priče o tome i videli smo da se ne slažu baš svi oko optimalnog obima imovine pokrajina, a na Kosovu postoji specifičnost trenutne situacije.To je bilo izuzetno teško uraditi. Imamo zakon, sprovedimo ga, sprovedite ga. Imate podršku DS da sprovedete ovaj zakon u delo. Mislim da smo pogodili 2011. godine tu tačku ravnoteže koja može da zadovolji sve legitimne interese.Mislim da je veoma bitno da se to uradi. To je taj politički deo priče, ali postoji i taj ekonomski, a to je da će osnivač biti u stanju ovim zakonom, a ne nekim ekstra merama ličnih karata, koje sprovodi mala grupa savetnika oko ministra privrede, koji su danas ovde, a sutra ih nema, da postoji utemeljenje u zakonu i da se kaže – ne, Vlada Republike Srbije ne prihvata da železnice imaju toliko zemlje, ne prihvata, to je nešto o čemu ćemo se mi informisati, ne prihvata da EPS ima ove sporedne aktivnosti i tu imovinu, to nije potrebno, onda će biti u stanju da uzme tu imovinu i da je upotrebi na optimalan način, izda, proda ili ono što će biti bolje urađeno mimo okvira tih javnih preduzeća.Sa druge strane, javna preduzeća, javna komunalna preduzeća, neće više biti u poziciji da za sve kredite traže podršku njihovog osnivača.U ovom momentu izuzetno teške finansijske situacije, mogućnosti da se da se uđe u pregovore sa poveriocima i da se kaže – jeste, u prethodnom zakonskom okviru ova javna preduzeća nisu mogla da vam ponude kao kolateral hipoteku sopstvenu imovinu, danas mogu. Izvolite preuzeti tu imovinu kao kolateral, a skinite i skinućemo obavezu budžeta grada, budžeta opštine, budžeta Republike Srbije.Evo jednog načina, poštovani narodni poslanici, dame i gospodo, jedne ideje koju dajemo ovoj većini, pošto ih nema mnogo, kako da smanji za nekoliko stotina miliona evra suverene garancije Republike Srbije i da ne povećavajući okvir zaduženja možda smanji nivo zaduženja ili upotrebi tako osvojeni novi okvir, da pokrene neke projekte koji mogu da pokrenu ekonomski rast, bilo da je poljoprivreda ili infrastruktura.Zaključiću sa jednom opaskom, a ta opaska nije politički natopljena. Mislim da smo dokazali ovde da ova Vlada ne zna da upravlja sistemom. Mislim da smo danas to dokazali. Ali, ono što je veoma interesantno, to je da danas nismo čuli plan kako će to uraditi, nismo videli kog kvartala će koje preduzeće ići, kojim ćete mehanizmima obezbediti. Evo sad opaske koja bi možda mogla da se primeni na jednu drugu vladu. Ovaj član, koji se sada menja ovim zakonom, je član 82. Kada smo pravili ovaj zakon, hteli smo da imamo veoma snažni podsticaj za javna i javna komunalna preduzeća, da se izjasne i da kažu tokom perioda od dve godine – koja imovina im je potrebna za njihovu funkciju. Nije tačno da nema kaznene odredbe. Ona postoji i vi zapravo pomerate danas rok, nudite da se pomeri rok, baš zbog toga da se taj „kazneni mehanizam“ ne upotrebi, a to je da po službenoj dužnosti se upiše ta imovina kao imovina države, ne da ode u tuđe ruke, nego da se kaže javnim preduzećima i javnim komunalnim preduzećima – ako niste uradili vaš posao, ako niste ušli u dijalog sa osnivačem, molim lepo. To znači da vama ta imovina ne treba.Šta konstatujemo? Konstatujemo da javni sektor na republičkom, na pokrajinskom, na gradskom, na opštinskom nivou, misli da ova odredba nema kredibiliteta. Nisu se previše uzbudili zbog toga što su mogli za dva dana da ostanu bez ijednog elementa iz jedne imovine koja treba da im obezbedi da rade njihov posao. Toliko o ovom o ovom dijalogu, između onih koji vrše vlast u datom momentu i onih koji su u javnom sektoru, gde očigledno neko misli da se nalazi u preimućstvu. Zbog toga, čini mi se, to je moja poslednja sugestija u interesu svih nas ovde u Skupštini i šire u našoj državi, da treba da se dobro promisli kako će se ova odredba sprovesti, ali njena lekcija jeste da javni sektor Srbije ne veruje da je država jača od njega.Zbog njega.Zbog toga mislim da bi, uz ovo što vidimo, od nesprovedenih elemenata u Zakonu o javnim preduzećima, jer se i dalje ta departizacija ne sprovodi, mislim da ćemo morati ponovo, ukoliko stvarno želimo da reformišemo ovaj sektor, da se vratimo na to pitanje i da vidimo, uz sve ovo što sada imamo, koje možda dodatne mehanizme, demokratske, moramo da upotrebimo, da javni sektor ne vidi sebe kao državu u državi, da se ne osete otuđenim, da ne misle da oni, zbog toga što su im povereni neki resursi za upravljanje u ime svih nas, da je to jednostavno njihova dedovina, njihov profit i njihova mogućnost. Čini mi se da to prevazilazi bilo koju vladu i bilo koju većinu u datom momentu i mislim da ovo što danas doživljavamo, ponavljam, zbog manjka rada i revnosti ove vlade, je ipak neka dublja priča i pokazuje da ćemo javnim sektorom morati i te kako da se pozabavimo i u godinama koje dolaze. Hvala puno na vašoj pažnji. Mirović. **Igor Mirović** Gospodine Đeliću, Vlada zna da upravlja ovom oblašću, kao što zna da upravlja i da uvodi red i u svim drugim oblastima u Republici Srbiji i to je pokazala na bezbroj primera još od vremena konstituisanja Vlade, nakon izbora u maju 2012. godine.Ne samo to i ne samo u direktnoj, već i u indirektnoj vezi sa predlogom izmena ovog zakona, Vlada će preduzimati sve mere da restrukturira javna preduzeća, posebno u delu ogromnog nasleđenog duga. Sami ste izneli procenu da se radi o dugu od 6,3 milijarde dolara ili evra u velikim javnim sistemima. To je takođe predmet analize aktuelne Vlade Republike Srbije i u delu posebne analize zasebnog duga za svako preduzeće, vodiće se posebna politika restrukturiranja tog duga. Prvi rezultati već su vidljivi kroz primer javnog preduzeća JAT, koje je kroz poseban model formiranja zajedničkog preduzeća, uz restrukturiranje starog duga koji je nasleđen iz vašeg vremena, uspela da nađe strateškog partnera.Haos zatečen i u drugim oblastima, u oblasti privatizacije koja je indirektno dovela do problema u svojinskim odnosima, o tome danas nije bilo reči, a veoma je značajna tema. Takođe, kroz zakon koji je pre nekoliko dana bio na dnevnom redu Skupštine Republike Srbije, tiče se na stotine nelegalnih objekata nasleđenih, posebno u periodu nakon 2000. godine. Ova vlada i tu preduzima mere kroz Zakon o legalizaciji i to je tema u indirektnoj vezi sa Zakonom o javnoj svojini kroz podudarne mere oba zakona. Takođe, Vlada će preduzimati mere na izmenama Zakona o planiranju i izgradnji, takođe sa indirektnom vezom sa Zakonom o javnoj svojini, jer svuda težimo da napravimo ono o čemu ste govorili, ali u vreme vašeg mandata niste uspeli da sprovedete, a to je da se, u suštini, očiste bilansi, pa i bilansi imovine

jednim želim da pozovem sve narodne poslanike da u Danu za glasanje, nakon rasprave o amandmanima, podrže ovaj predlog zakona. Hvala vam. Hvala.Gospodin Đelić, replika. **Božidar Đelić** Hvala.Gospodine Miroviću, vi ste onako dosta indirektan ministar. Jednostavno, ovo nije vaš resor i moram da kažem da danas na veliki broj konkretnih pitanja poslanika nismo čuli nijedan direktan odgovor. Vi nam govorite o kolateralima, o indirektnim stvarima, o srodnim aktivnostima, ali nam niste rekli koja preduzeća nisu dostavila dokumenta, zašto, koja su dostavila, da li je to kvalitetno, šta ste time odlučili, niste nam rekli kada ćete, sada kada tražite produženje roka, uraditi ovaj zadatak koji vam daje ovaj zakon, koji podržavate, jer očigledno, jedinu stvar koju ovde radite, to je da produžavate rok. Niste predložili nikakvu suštinsku promenu u Zakonu o javnoj svojini, tako da indirektno, kako vi to kažete, vidim da ga podržavate, mada niste glasali za njega, ako se dobro sećam, pre dve godine.Mislim da ste dali jedan veoma loš primer – JAT. Kakvo je to rešenje kada prebacujete na državu sve dugove koje je ikad JAT napravio? Da vam kažem jednu malu tajnu, pošto se vi time ne bavite, veliki deo tog duga se vuče još iz Titovih vremena.Gospodine Miroviću, dajte nam bar jedno jasno razjašnjenje. Ja bih od vas tražio samo jedno veoma skromno obećanje. Da li možete, pred nama i građanima Republike Srbije, da nam obećate da ćete nam dostaviti ugovor koji je potpisan između „Etihada“ i JAT-a, pošto ste danas potvrdili da se ovde i te kako radi o javnoj svojini, da je i te kako angažovan budžet Republike Srbije i zato mi u DS ne razumemo zašto ste toliko stidljivi. Govorite da će uskoro da poleti avion, a taj avion, koliko znamo iz civilnog vazduhoplovstva, nije prošao nijednu proveru. Koliko mi kažu ljudi iz JAT, nijedna od tih destinacija koje su predviđene nisu…(Predsedavajuća: Vreme.)…formalno ni usvojene. Tako da, pošto govorite o tom javnom preduzeću, da li, gospodine Miroviću, ćete nam dostaviti recimo u nedelju,

Hvala.Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja načelnog pretresa pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?Narodni poslanik Bojan Đurić. Ministre, da probamo nekako da sumiramo ovu raspravu.Dakle, jedan od vaših ključnih argumenata zašto ne možete da nam kažete makar imena nekih od republičkih javnih preduzeća koja nisu ispunila ovu obavezu nalazite u ovom zakonu.Međutim, ja ću vas podsetiti na odredbe člana 82. koji se u jednoj reči u jednom stavu menja. Podsećam vas na postojeću odredbu stava 5. tog zakona koji kaže: „Upis prava svojine javnog preduzeća i društva kapitala na nepokretnostima iz stava 1. ne može se izvršiti bez pisane saglasnosti osnivača itd.“ Onda kaže da za javna preduzeća republička saglasnost daje Vlada Republike Srbije.Dakle, pitam vas, ima 35 takvih preduzeća, da li u Vladi postoji evidencija o tome koja od tih preduzeća su tražila ovu saglasnost i kome je saglasnost izdata? Dakle, imate evidenciju kažite nam kojim preduzećima je saglasnost izdata, pa ćemo negativnom eliminacijom utvrditi koja preduzeća nisu podnela taj zahtev. Onda ćete moći da nam kažete da li su to uradile „Železnice“, da li je uradio EPS, da li su uradila neka od drugih javnih preduzeća, kod kod kojih se radi o imovini koja se meri stotinama miliona evra, a često i mnogo više od toga.Druga stvar o kojoj ste govorili je da praktično nema, to ste govorili vi, jednim delom i gospodin Cvijan kad je rekao da su izmene zakona tehničke, praktičnih posledica. Čak se u obrazloženju zakona kaže da nema novih troškova. To takođe nije tačno. Neka od ovih preduzeća, a videćemo, čekamo te mere koje najavljujete za ponedeljak, će sasvim sigurno u dogledno vreme ići u proces neke vrste i svojinske transformacije.Za ulazak u proces privatizacije je od ključnog značaja da se zna šta je zapravo imovina preduzeća koje se nekome nudi. Zato ovaj primer JAT-a nije dobar. Mislim da je dobro da postoji AIR Srbija, ali mislim da taj model koji je u ovoj situaciji možda bio neminovan, posle višedecenijskog uništavanja, propadanja JAT-a,

toga.Treća stvar o kojoj ste govorili. Kada govorite o akumuliranim gubicima ili dugovanjima koja imaju, s druge strane, javna preduzeća, ne mogu da se složim sa vama da je prethodna Vlada ili samo prethodna Vlada najveći krivac. U svakom slučaju jeste veliki. Ja sam glasao protiv svih garancija za „Srbijagas“ i za sva druga javna preduzeća. Ali, gospodine Miroviću, i vaša politička partija je kumovala tome da „Srbijagas“ iz godine u godinu pravi enormni gubitak. Kada govorite o tome da postoji razlika između uvozne cene i one cene po kojoj „Srbijagas“ prodaje korisnicima ili drugim distributerima, vi zaboravljate da ste podržali Energetski sporazum u ovoj Skupštini. Zaboravljate da danas ne želite da izbacite posrednika iz uvoza gasa. Ministarka energetike kaže da ova Vlada ne razmišlja o reviziji Energetskog sporazuma. sporazuma. Neki delovi ove imovine o kojoj se ovde govori. Evo, bitno nam je da li je „Srbijagas“ uradio ono što se od njega po zakonu traži. To je bitno i zbog međunarodnih projekata u koje „Srbijagas“ ulazi. Ne samo kod njih, i kod mnogih drugih kompanija.Zašto nam je toliko važno tih nekoliko preduzeća? Zato što ja mislim, evo, gospodine Miroviću, ne morate da mi potvrdite, a siguran sam da se intimno slažete sa mnom, da sadašnji direktor „Železnica“ uopšte ne može da razume šta je koncept ovog zakona i šta se zaista od njega traži. Apsolutno mislim da on nema stručne kapacitete da tako nešto razume. Zbog toga me zanima da li je to preduzeće izvršilo svoje obaveze. Eto, to su pitanja.Sada sam vam ukazao na odredbu zakona koja potvrđuje da vi imate evidenciju. Ako je nemate sada, videćemo se ovde u nedelju. Tih nekoliko desetina hiljada evra novog troška za građane Srbije nastalo je zbog toga što, recimo, ova Skupština, neorganizovanošću vladajuće koalicije i nekoordinacije sa Vladom, nije radila u septembru i nije radila juče. Pa hajde onda da bar taj dan iskoristimo da ova pitanja

Činjenica je da, po članu 98, predsednik Narodne skupštine daje reč narodnim poslanicima prema redosledu koji je dostavila njihova poslanička grupa i do isteka ukupnog vremena rasprave utvrđenog za poslaničku grupu. Dosadašnja praksa ovde u Narodnoj skupštini je bila da predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe, ukoliko ima još vremena na raspolaganju za poslaničku grupu, ima mogućnost da do kraja iskoristi to vreme.Mislim da poslanička grupa DS nije iskoristila vreme, gospodin Đelić je treba još minut da govori, a vi ste ga prekinuli. U tom smislu, on je i poslednji na listi i ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe, te smatram da ima mogućnost, naročito što smo se trudili da ne iskoristimo do kraja vreme koje je bilo

nam Vlada govori svaki dan o fantastičnom Sporazumu između Etihada i JAT, mi imamo samo jedno veoma jednostavno pitanje i tražim obećanje ministra da nam u danima koji dolaze i u skladu sa Zakonom o javnom informisanju, tj. sa Zakonom o dostupnosti informacija od javnog značaja, izvinite na grešci, dostavi kao predstavnicima građana jednostavno taj ugovor. Nema nikakvog razloga da ugovor između JAT i Etihada bude tajna. bude tajna. Radi se o javnom preduzeću koje bi trebalo i po ovom zakonu da dostavi celu svoju imovinu. Valjda mi kao građani Republike Srbije imamo pravo da znamo koje obaveze ima Republika Srbija u tom sporazumu.Čujemo stvari, pošto nemamo prave informacije. Govorilo se da će to biti izuzetno novi avioni, a neke informacije pokazuju da se neki avioni koji imaju deset godina iz Arizone sada spremaju za Srbiju. Mi ne znamo ne znamo koje su obaveze strane iz Arapskih Emirata i koje su obaveze srpskog budžeta, koliko novca mora da se obezbedi i koje su garancije. Šta se dešava ukoliko zajednička firma ne napravi profit? Ko će da pokrije dugove? Za šta odgovara budžet Republike Srbije? Da li strana Emirata preuzima bilo kakvu odgovornost za bilo šta? Tu nemamo informacije.(Predsedavajuća: Govori se da to neće imati veliki efekat. Prema informacijama koje mi imamo, od 1.300 zaposlenih u JAT, samo 200 će naći uhlebljenje. Ako to nije tačno, izvolite i dostavite nam informacije o svemu ovome i mi ćemo vam na tome biti zahvalni. To i onako po zakonu morate da uradite. Cvijan. Izvolite. **Vladimir Cvijan** Uvaženi gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ceo dan smo diskutovali, i to samo u načelu, o izmeni, ponavljam, jednoj izmeni Zakona o javnoj svojini. Sada je došlo vreme da zaista, što se kaže, sublimiramo, podvučemo crtu i vidimo šta je zapravo suština ovog zakona i da još jednom iskoristimo priliko da svima nama i građanima koji ovo gledaju objasnimo zašto je ovaj zakon dobar i zašto će ga SNS podržati u danu za glasanje.Nekoliko puta čujem da su me ovde citirali da sam rekao da je ovo zakon koji donosi tehničku izmenu. Tehnički gledano, to je tačno. Dakle, menja se samo jedna reč. Mogućnost da se određene odredbe ovog zakona primene se odlaže za još godinu dana. Ali, ponoviću još jednom, na prvom mestu kao pravnik, u čemu je suština.Dakle, država Srbija, Republika Srbija ima čitav niz i pokretnih i nepokretnih stvari i raznih prava u svojini. Direkcija za imovinu Republike Srbije o tome bi trebala da vodi računa. Nažalost, svedoci smo da poslednjih nekoliko godina to baš i nije bio slučaj. Ali, ono što je najvažnije kada govorimo o nepokretnostima je da prava na nepokretnostima treba da se upišu u zemljišne knjige.Mnogo puta samo čuli i Vladu Republike Srbije, čuli smo i nadležne ministre da pozivaju građane da upišu svoje nepokretnosti, da na taj način učine da njihovi objekti budu vidljivi, da na taj način učine da njihov stepen pravne sigurnosti bude na što višem nivou, naravno, samo na uknjiženom objektu se može dići kredit, odnosno ako objekat nije uknjižen mnogo je teže dići kredite. Hipotekarni krediti, naravno, mogu samo na uknjižene objekte. E, pa isto što važi i za građane važi i za državu.Godine 2011. donet je bio Zakon o javnoj svojini, ne baš najsrećniji zakon, ali u redu, bolje ikakav zakon nego nikakav. Čuli smo i danas jako mnogo predloga u kom smeru bi ovaj zakon mogao da se menja u budućnosti. Pažljivo smo slušali, verujem, da je i ministar, gospodin Mirović, vrlo pažljivo slušao jer ćemo jednoga dana sigurno i ovaj zakon morati da menjamo da bismo, u celini posmatrano, učinili i veću pravnu sigurnost i bolje znali gde je državna imovina i uknjižili tu imovinu. Dok ne dođe vreme da se taj zakon izmeni, bilo je neophodno da se odloži, odnosno produži time na jedne odredbe za godinu dana.Nije tačno i građani koji gledaju ovaj prenos treba da znaju, ogromna većina direktora javnih preduzeća izvršila je svoje obaveze i upisala u zemljišne knjige na način koji je to po zakonu određena imovina, odnosno druga prava na nepokretnostima koja javna preduzeća imaju. To je ogromna većina uradila u roku od dve godine koji je bio predviđen zakonom koji danas menja.Naravno da postoji jedna izvesna količina nepokretnosti gde direktori javnih preduzeća nisu imali mogućnost da upišu adekvatna prava, što treba opet pogledati i u kontekstu činjenice da je bilo i sudskih sporova i nejasnoća i nije uvek moglo na drugi način da se utvrdi precizno gde su granice, recimo, državne imovine u odnosu na privatnu, gde je granična linija. Vrlo često su sporovi bili povezani sa pitanjima restitucije i sa pitanjima eksproprijacije. Advokati, pravnici, znaju iz prakse koliko je takvih problema bilo tako da ne treba ni apriori kritikovati jer je ogromna većina direktora javnih preduzeća i nadležnih službi, a ne samo direktora su svoj posao uradili više nego savesno i potpuno u skladu sa zakonom.Definitivno je u vreme usvajanja ovog zakona, u vreme prethodnog saziva ove Narodne skupštine 2011. godine pogrešno ocenjeno da je rok od dve godine dovoljan. Još je onda dodatno napravljeno da taj rok ističe 6. oktobra ove godine, a to je nedelja, što može izazvati izvesne probleme u praksi, naročito kad su rokovi prekluzivni. Iz tih razloga, jedino što je Vlada Republike Srbije sada predložila jeste da se odloži, da se da mogućnost, da se i određena prava na nepokretnostima koja pripadaju javnim preduzećima da još godinu dana rok da se ta prava upišu.Tehnički zakon ali zakon koji će mnogo doprineti da se uspostavi veći stepen pravne sigurnosti. Zakon koji će doprineti da se precizno, mnogo preciznije zna šta je državna imovina, da se precizno zna gde se ta imovina nalazi i da se precizno zna koja su prava upisana u zemljišne knjige.Iz

i o izmenama i dopunama ili donošenju nekih potpuno novih zakona iz ove oblasti i u skladu sa evropskim standardima, u skladu sa interesima Srbije, u skladu sa interesima građana. Naročito nas je obradovalo kada čujemo da će se revidirati i odredbe zakona koji se tiču privatizacija odakle je i nastao čitav niz problema koji se tiču prava na nepokretnosti i upisa prava nad nepokretnostima, posebno kada je u pitanju državna svojina.Drago nam je što smo čuli da će se i neki drugi prateći zakoni iz ove oblasti menjati što je samo dokaz da Vlada Republike Srbije radi svoj posao, da građani prepoznaju da Vlada Republike Srbije vrlo odgovorno pristupa izmenama zakona. Mi se još jednom evo izvinjavamo što je tako ispalo da ćemo u nedelju morati da radimo.

na pitanje JAT-a. Prvo, ugovor možete da tražite u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Ukoliko u ugovoru, a nisam ga čitao, nisam resorno vezan za tu oblast, postoje neki elementi i klauzule poverljivosti. Pretpostavljam gospodine Đeliću vi ste dugo vremena radili u inostranstvu da ćete poštovati tu vrstu odnosa između Republike Srbije, JAT-a i kompanije Etihad i da oko toga neće biti neke velike histerije.Konkretno, stvar je vrlo jasna. Dobićemo nove avione, imaćemo moderno upravljanje, imaćemo nove komercijalne destinacije. U skladu sa tim očekuje se rast dobiti i imaćemo vrlo kvalitetan socijalni program kada je reč o tom broju ljudi koji verovatno neće u punom broju u odnosu na sadašnji broj zaposlenih moći da se zadrži u novoj kompaniji.To je ono što Vlada očekuje, zapravo predviđa novi model i novo preduzeće. Da li će to tako biti gospodine Đeliću, uverićemo se vrlo brzo kada uđemo u taj novi avion i napravimo razliku između novog i starog aviona. između novog i starog aviona. Kada krajem 2014. godine uporedimo dobit sa 2013. godinom i sa sumom dobiti koja će biti iskazana u bilansu za ovu godinu. Kada budemo na aerodromima od Beograda, pa do drugih destinacija videli da sleće AIR Srbija i kada budemo potvrdili najave očekivanja da će biti novih destinacija i kada budemo videli veliki broj onih koji će u skladu sa modelom kroz elemente restrukturiranja potpisati u skladu sa ponudom koju novi menadžment treba da ponudi o novim otpremninama. Pretpostavljam da će u tom smislu ti ljudi biti zadovoljni i naravno kada vidimo nasmejana lica novih stjuardesa. Hvala.S obzirom da je ovo bila završna reč ministra ne otvaramo dalje replike u ovom delu.Zaključujem načelni pretres o Predlogu zakona.Sa radom nastavljamo u nedelju, 6. oktobra, u 10.00